**Leko, Josip (SDP)** Prelazimo na postavljanje pitanja prema utvrđenom redoslijedu. Prvi za postavljanje pitanja je poštovani zastupnik Nedžad Hodžić. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje je za prvog potpredsjednika Vlade gospodina Radimira Čačića ali dozvolite da konstatiram da od tri ždrijebanja dosadašnja ja dobivam dva puta prvo mjesto. Razumijem to kao dirigirani žrijeb za pozitivnom diskriminacijom i neka se to tako sa pozitivnom diskriminacijom prema manjinama, neka se nastavi tako evo to želim Poštovani gospodin Čačić, Termoelektrana Plomin C je kapitalna investicija za RH ne samo sa aspekta njene vrijednosti od cca 6 milijardi kuna nego i zato što se radi o proizvodnom objektu, što se radi o proizvodnji električne energije koja ovoj zemlji nedostaje, što se tom proizvodnjom supstituira uvoz električne energije i konačno otvaraju nova radna mjesta. Moje pitanje glasi, kako procjenjujete dinamiku izgradnje Termoelektrane Plomin C? Hvala vam lijepo na pitanju. Da, to je zaista najveća investicija u povijesti ove zemlje. Njezina vrijednost ukupno će biti oko milijardu eura, a ovaj uži segment procjenjujemo na 800 milijuna eura. Rokovi kao što znate mi smo u 7. mjesecu raspisali predkvalifikaciju, krajem 9. ćemo završiti odabir, odabrat ćemo između sedam ponuda koje su se između 70 kvalificirale, četiri. Dakle na javni poziv se javilo preko 70 tvrtki, od tih 70 sedam je sedam je prošlo kriterije, a neke naravno ili nisu udovoljile ili su se povukle jer nisu imale snage. U javnosti je jako puno bilo u posljednje vrijeme potpuno promašenih komentara recimo za našeg dosadašnjeg partnera na onom malom Plominu 2 RWE. Recimo RWE je bio pred 10 dana kod mene i iskazao je svoj ogromni interes da sudjeluje u projektu, ali kako ga je njegov financijski partner napustio, a oni su limitirali financijski, tražio je da mu se da još 60 dana produženje kako bi sudjelovao u projektu. Mi smo nažalost morali to odbiti jer kad se 70 tvrtki javi vi ne možete jednome izlaziti u susret jer ne možete. Dakle, očito je da iza najveće kompanije nešto što je teško milijardu eura je ogroman zalog. Pred nama je nakon 28.9. kad ćemo objaviti četiri tvrtke sa kojima ulazimo u detaljnu analizu projekta i financija i svega onoga što tražimo, a tražimo učešće naše privrede, tražimo offset, tražimo što kraće rokove realizacije jednostavno zato jer nam to 2,5 puta smanjuje uvoz, Plomin nam 2,5 puta smanjuje uvoz što je naravno za nas jako važno. Strukturu nam poboljšava, recimo već spomenuti RWE ima preko 60% svojih ulaganja u termoelektrane, Europa ima 30% na ugljen, Europa ima 30%, a Hrvatska će sa novim Plominom imati 15%, samo da imate omjer. Dakle ove ozbiljne, odgovorne zemlje rade pametnu disperziju svojih izvora, svojih rizika. Trajat će nakon toga do polovice 3. mjeseca odabir jednog od ta četiri velika ponuđača, a tu su i Francuzi u kombinaciji s Nijemcima, Japanci i Kinezi i Korejanci, dakle cijeli spektar najvećih tvrtki na svijetu. Do 1.4. očekujemo potpisivanje ugovora i kao što sam rekao jedan od važnih faktora u odabiru će biti ročnost, jer nama je važno da što prije 2,5 puta smanjimo uvoz, što prije nas to košta. To su ogromni novci, govorimo o redu veličina 3 milijarde kuna, dakle govorimo o velikim novcima. godine je donja granica, ispod tri godine se to ne može napraviti. Pet gornja, između tri i pet. Dakle '13. počinje, počinje, mi smo pripremne radove počeli, oni su oko 100 milijuna eura, nisu ni oni mali, '13. sredinom počinje ovaj odabrani partner raditi, računajte '17., '16. u najboljim,

Odgovorom sam zadovoljan. Naime, želim samo reći još jednu stvar, ja sam nakon diplomiranja na Elektrotehničkom fakultetu osam godina radio na izgradnji, puštanju u pogon i eksploataciji Termoelektrane Ugljevik, to je 300megavatni blok na ugalj puno manje kalorične moći. Dakle hrvatska javnost mora znat da će ta investicija biti motor razvoja ne samo Labinštine, Istre nego i cijele zemlje. Dakle, uz takvu investiciju tog reda, veličine i sve ono što ona za sobom vuče znači to će biti veliki kotač za razvoj ove zemlje i puna podrška tom projektu. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje broj 2, poštovana zastupnica Višnja Fortuna. Izvolite poštovana zastupnice. **Fortuna, Višnja (HSU)** Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče. Svoje pitanje uputila bih ministru uprave gospodinu Arsenu Bauku. Republika Hrvatska prihvatila je model kombinirane socijalne politike u organizaciji socijalnih života svojih građana u kojoj je jedan od značajnih nositelja mjera i civilno društvo kao nevladin neprofitni sektor. Udruge svojim aktivnostima i programima brinu o društveno najosjetljivijim skupinama, posebice o djeci, osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi te im na taj način znatno podižu i razinu kvalitete njihovoga života. Za djelovanje i rad udruga, nevladinih udruga nužan je prostor. Osiguravanje prostora kao što nam je već i poznato, u nadležnosti je i većinom se provodi na razini lokalne zajednice, ali negdje i na razini državnih tijela. Međutim, ono što je ostalo zakonski neuređeno je reguliranje plaćanja režijskih troškova poslovnih prostora udruga. Naime, udruge civilnog društva su neprofitne organizacije koje se uglavnom financiraju putem financijskih sredstava dobivenih temeljem natječaja za projekte i programe, donacije i Dakle, radi se o nekontinuiranom financiranju te strogo namjenski planiranim sredstvima, isključivo programi i projekti. No bez obzira na navedeno nevladine neprofitne udruge prilikom plaćanja režijskih troškova tretiraju se kao gospodarstveni subjekti, odnosno profitna poduzeća što u njihovom slučaju nikako nije točno i mislim da nije pravedno. Moje pitanje glasi: postoji li način da se jasnim i novim zakonskim odredbama, kao što je npr. zakon o udrugama budući, izmjene i dopune Zakona o udrugama te drugim podzakonskim aktima ukine takva praksa, odnosno osigura nevladinim neprofitnim udrugama plaćanje režijskih troškova po nižim cijenama nego što je to do sada. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Odgovor, u prošloj godini dobile oko 2 milijarde kune i sve što smo radili u smislu udruga svodilo se na recimo to tako kontrolu svrhovitosti utrošenih sredstava koje su dobile iz javnih izvora. A ovo pitanje koje postavljate ustvari ide u obrnutom smjeru, a to je da li postoji mogućnost da se neke udruge izdvoje i da im se olakša funkcioniranje, kao što recimo i socijalnim ustanovama je olakšano funkcioniranje tako da im se troškovi za režije obračunavaju na jedan povoljniji način. Dakle, to ovisi prvenstveno o onima koji daju, dakle takve usluge. Dakle, da li se radi o državnim tvrtkama primjerice Elektroprivreda ili se tiče lokalnih komunalnih poduzeća. I u svakom slučaju moguće je, međutim, da li će do toga doći treba vidjeti kakva će biti tarifna politika tih institucija. Ja pretpostavljam da se do nekakvog rješenja može doći ukoliko postoji konkretno pitanje. Upućujem vas da date pisani odgovor pa ćete onda dobiti. Hvala lijepa. Odgovor poštovana zastupnica Višnja Fortuna. **Fortuna, Višnja (HSU)** hvala lijepa. Ja se ovdje slažem sa pisanim odgovorom jer moram priznati da je i meni bilo malo, dugo sam razmišljala kome uputiti, kojem ministru jer po djelatnosti su sva skoro ministarstva

Hvala i vama. Treće pitanje postavlja poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite poštovani zastupniče. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Svoje pitanje upućujem predsjedniku Vlade, gospodinu Zoranu Milanoviću. Gospodine predsjedniče, vjerojatno vi znate da je Hrvatski sabor prije 13 godina donio Zakon o otocima kojim je dokumentom omogućeno značajno ulaganje u gospodarstvo i život na hrvatskim otocima. Od tada pa do danas u provedbi tog zakona država je uložila preko 17 milijardi kuna što je vjerojatno i omogućilo da na popisu stanovništva iz 2011. godine prvi puta nakon 70 godina hrvatski otoci broje više stanovnika nego prema prethodnom popisu. Posebno je puno uloženo u prometno povezivanje hrvatskih otoka – nabavku novih brodova, uvođenjem brzo brodskih linija, povlaštenih karata za otočane, uvođenjem noćnih linija što je vrlo važno i na taj način doista je omogućeno je da se gospodarstvo oporavi na hrvatskim otocima i da ne dolazi do daljnje depopulizacije. Vaša Vlada, odnosno Ministarstvo mora, pomorstva, prometa, infrastrukture uputilo je svim općinskim načelnicima i gradonačelnicima prijedlog odluke kojom se drastično smanjuje prometna povezanost hrvatskih otoka. Ukidaju se mnoge linije. Smanjuje se broj polaznih putovanja sa otoka, a ono što je važno ukidaju se prijedlogom noćne linije. Na taj način svakako da će se zaustaviti taj gospodarski rast hrvatskih otoka. Svakako je da će se smanjiti i da će biti i da će biti manje stanovnika na hrvatskim otocima, odnosno dovest će do daljnje depopulacije. Ovog smo ljeta zajedno bili nazočni svečanoj sjednici Gradskoj vijeća Grada Korčule kada ste izjavili da će Korčula vrlo brzo postati tvornica novca. I stoga smo očekivali da će hrvatska Vlada umjesto ovakve odluke uputiti u saborsku proceduru nekakav novi prijedlog mjera kojim će se omogućiti daljnji gospodarski rast hrvatskih otoka. Moje je pitanje sljedeće: Što ćete kao predsjednik Vlade napraviti da se ne provede ovakva odluka ministarstva koja bi trebala stupiti na snagu 1. listopada kada započinje zimski red plovidbe i da se doista ne otvori stečaj na hrvatskim otocima, a ne da oni postanu tvornica novca kao što ste to sami rekli. **Leko, Odgovor poštovani predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovani kolega, ja neću po uzoru na neke moje prethodnike glumiti boga iz stroja, deus ex machina i negirati ono što rade moji ministri jer vjerujem da rade dobro. vas ću samo zamoliti nakon što vam odgovorim da mi pročitate točno što stoji od te odluke koju ste ovdje prepričavali, pa da vidimo kakva je to odluka i koliko je ona egzaktna i koliko je zaista to što ste vi rekli istina i je li donesena. Što se tiče otoka i linija na otocima i noćnih linija to je jako dobra i jako dobra stvar. Na otocima se ne živi loše – to ću ponovno reći. Treba se živjeti još bolje. Neće biti nikakvih ukidanja. Komuniciralo se sa lokalnim vlastima da se vidi gdje su moguće uštede, jer kao što znate stanje u državnoj blagajni ne nezavidno i mi ne želimo upropaštavati javno poduzeće ili poduzeće u državnom vlasništvu tako da porezni obveznici, pa i otočani za godinu, dvije dana moraju plaćati te gubitke. To je slijepa, loša politika. Dakle, ukidat nećemo ništa. To je što se tiče odgovora na vaše pitanje. Što se tiče Korčule ja sam rekao da bi bilo dobro kada bi svi otoci bili tvornice novca, ali hoće li to biti to ovisi o radu, trudu i maru ljudi koji tamo žive. Prema tome, ukidat se neće ništa što ljudima znači život i to vrlo jasno ovdje kažem. To moji suradnici nisu niti planirali napraviti. I ako mi dopuštate potpredsjedniče Sabora samo još jednu, jer mislim da imam vremena u ove dvije minute ja vam sugeriram, a vi odlučite sami u slučaju ovakvih istupa kao što je bio istup gospodina iz HDSSB-a, pristojni ljudi, Slavonci bi možda reagirali na jedan način. Ali neka Hrvatska čuje do zadnje riječi što imaju reći ljudi koji se predstavljaju svijeta i polusvijeta. I kada započnete svoj govor tvrdnjom da je Hrvatska podijeljena to ima veze i zamolio sam predsjednika

… dok ne završim kao što vas nitko nije sprječavao. Ovo je u duhu Poslovnika, ovo je u duhu hrvatske kulture, pa vi možete galamiti koliko hoćete. Kada započnete svoju razumije./… riječju, rečenicom da je Vlada podijelila Hrvatsku u dvije administrativne regije, a ne statističke onda ste započeli sa istinom. Dakle, dvije administrativne regije. To je rekao uvaženi kolega – administrativne regije, doktor medicine je to rekao. Josip (SDP)** Molim vas! Ne redigiramo ni pitanje, ni odgovor. Imate pravo kolega Bačić izjasniti se o odgovoru. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nisam zadovoljan, jer gospodin predsjednik je najmanje odgovorio na moje pitanje. Evo ovdje je gospodine predsjedniče dopis Vlade u kojemu se za svaku liniju, za svaki hrvatski otok jasno piše što će se ukinuti i kolika je to ušteda u državnom proračunu u lipu. Svi su se hrvatski, odnosno otočki načelnici, gradonačelnici očitovali o tome i do sada niste, da pročitam cijeli tekst ako će mi dati vremena predsjednik Sabora vrlo rado ću svaku liniju pročitati i obrazložiti ono što ste vi napisali. Prema tome, nisam zadovoljan vašim odgovorom. A podsjetit ću vas da je ukupno u državnom proračunu značajno umanjeno sredstava za ulaganje u hrvatske otoke, u infrastrukturu na hrvatskim otocima. Primjerice samo Hrvatske ceste. Državnim programom za hrvatske otoke u odnosu na prošlu godinu ulažu manje od 86% nego je to prošle godine uloženo. Takvom politikom otoci će postati plutajući rezervati i otočani će biti getoizirani kao građani trećeg reda jer već danas su građani drugog reda u vlastitoj državi. Hvala lijepa. Imamo jednu prijavu povrede Poslovnika poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Burić, Dinko

Da konstatiramo, zastupnik Zoran Vinković odustaje od povrede Poslovnika. Izvolite poštovani zastupniče. **Burić, Dinko (HDSSB)** Odustaje s obzirom da je premijer se obratio meni **Burić, Dinko (HDSSB)** Pa evo ovako gospodine predsjedniče prvo vi ste povrijedili Poslovnik, članak 210., jer govorniku koji se udaljio od teme dnevnog reda niste dali niti opomenu, a da ne kažem o tome da ste mu prema stavku 3. tog istog članka trebali oduzeti riječ. A ja vama moram reći gospodine premijeru žao mi je što niste imali toliko hrabrosti

jako razočaravajuće i u mojim, ali i u očima svih zastupnika, a i velike većine hrvatskih građana. Od vas smo očekivali barem malo više kuraže.

Uz povredu Poslovnika koju odbacujem jer nije povrijeđen Poslovnik, a vi ćete se koristiti Poslovnikom kako je i predviđeno ako niste zadovoljni pisat ćete i obrazložiti gdje vidite da je povreda Poslovnika. povredu ste iskoristili da replicirate i diskutirate u onom što nije riječ bila prijavljena. Hvala vam lijepa. Toliko o korektnom korištenju instituta Poslovnika.

Pred par mjeseci Vlada je u javnost poslala najave svega što će prodati, monetizirati ili kako se to već zove, a onda su povučeni i konkretni potezi, raspisani su natječaji za savjetnike oko tih koncesija, prodaje banaka, osiguravajućih društava, koncesije za ceste itd. Zakon o upravljanju državnom imovinom u člancima 8. i 10. govori da se imovinom ne može raspolagati bez dva ključna dokumenta Strategije koju donosi ovaj Sabor i Plana kojeg donosi Vlada. Te dokumente nije izradila ni prethodna Vlada u čijem mandatu je zakon donesen, nije izradila ni ova Vlada. Ni prethodna ni ova Vlada nisu izradile niti popis državne imovine što je ključna pretpostavka za bilo kakvo upravljanje imovinom. Kako ćete upravljati ako ne znate točno što imate? Dakle, povlače se potezi u suprotnosti sa zakonima koje je donio ovaj Sabor. Ne bih sad o tome koliko je štetno da se rasprodaje zadnja hrvatska banka, osiguravajuće društvo, da se ceste daju u dugotrajne koncesije, ceste daju u dugotrajne koncesije, ja pretpostavljam, nadam se da ćemo o tome imati prilike govoriti u ovom Saboru. Da nam se neće dogoditi da opet požalimo kao što smo požalili u slučaju INA-e i Pliva-e. Postavio bih pitanje gospodine predsjedniče Vlade da li ćete se u svom postupanju pridržavati Zakona RH onako kako ste prisegnuli u ovom Domu? I zaustaviti tu ludu rasprodaju i krčmenje državne imovine koje se najavljuje dok se za to ne steknu zakonski uvjeti?

Uvaženi kolega držati se zakona ko pijan plota je često citirana poslovica jednog gospodina koji je znao reći u svom govoru i ponavljati što ti ja znam itd. ti ja znam itd. Pa tako i vi što ti ja znam itd. neke tamo firme. O tome mi želimo govoriti. Koje su to firme? Nema ih puno. Ja se slažem s vama da se zakoni trebaju poštivati, tu se slažu svi. Zašto to prethodna Vlada nije radila na jedan propisan način to je drugo pitanje. Nije. Strategiju i planove treba donijeti, ali mi se moramo razgovarati o onom bitnom, a to je hoćemo li ne rasprodavati nego hoćemo li u trenucima krize dati tim poduzećima, ima ih nekoliko, razvojnu šansu koja će biti korisna za njih, za zaposlene i za državni proračun. Nema rasprodaje niti što ti ja znam itd. osiguravajućeg društva i banke nego prodaje dijela portfelja uz međunarodnu proceduru sa savjetnicima koja će osigurati svježi novac da se mogu razvijati. Ne bude li tog novca neće biti ni njih. A inače, nama to politički odgovara jer tamo nećemo imati uopće iskušenje da udomljujemo stranačke prijatelje i da im se kasnije isplaćuju otpremnine, da tamo rade njihove žene, strine, bake itd. To je također dobro, ne očekujem da to pozdravite. Što se tiče monetizacije autocesta na čemu sada rade i neke druge države u Europi, na čemu je vrlo aktivno radila i pripremala i prethodna Vlada – gledajte to nije rasprodaja. Ajmo ljudima reći istinu. Idemo vidjeti možemo li za nešto što je gradila već jedna generacija hrvatskih građana za što smo se zaduživali u početku povoljno, a sada u zadnje vrijeme jako skupo i nepovoljno i što nam uz sav turizam ne vraća dovoljno prihoda da bismo financirali dugove idemo vidjeti ima li onih koji se mogu zadužiti jeftinije od nas, nama trenutno dati veliki iznos novaca kojim ćemo vratiti dugove i one dobre i ove malo manje dobre iz druge polovice prošlog desetljeća, poboljšati kreditni rejting i likvidnost države i zadržati autoceste ovdje za hrvatske ljude, za turiste, kontrolirati cijenu cestarine i sve to precizno propisati ugovorom kako se to u civiliziranom svijetu radi. Jel' imam još vremena? Da ne kršim Poslovnik. To je u biti to. Dakle, što ti ja znam itd., idemo razgovarati konkretno. A vaš apel da se držimo zakona, strategije i Plana upravljanja imovinom apsolutno. Ali na kraju Vlada upravlja imovinom i mora donijeti odluku i bit ove priče je da se donose odluke. Dvije i pol godine se nisu donosile odluke ni o granici, ni o regijama, nisu se donosile. I to je najveći propust, najveći grijeh na koji bi se ja ovdje osvrnuo kada govorim o bivšoj vlasti. Pustimo postupke, pustimo mogući kriminal – toga ima. Ne možda u toj mjeri, ali nisu se donosile odluke. Ova zemlja nema vremena čekati i rekao sam možemo i pogriješiti, ali nećemo raditi ništa iza plota. Ništa iza plota. Dakle, idemo konkretno razgovarati koliko je to poduzeća. To su tri sustava eventualno i koje su tu koristi za osiguravajuće društvo, za banku, a koja je perspektiva ako ih ostavimo u stanju u kojem su sada. Premrežene političkim utjecajima, politički zaposlenim prijateljima bez novca za daljnji razvoj. Idemo ljudima reći iskreno i donijeti odluku. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Pa djelomice ste odgovorili na moje pitanje. Odgovorili ste da se nećete držati zakona kao pijan plota jer viši interesi trenutka, koji je eto takav kakav je grozan cijelom svijetu, da napravite upravo to, da prekršite hrvatske zakone koji su u ovom Saboru donijeti i u saboru kojem vi odgovarate za svoj rad. Rade i drugi tako, kažete. Pa možda rade i drugi tako, ali vjerujem da znaju što rade, da su donijeli strategiju, da su donijeli planove, da znaju što imaju i to što imaju s tim gospodare, to ne rasprodaju. Mi, a) ne znamo što imamo i b) ne znamo što ćemo s tim napraviti. Nismo to barem negdje napisali, niti smo u ovom Parlamentu to rekli. Toliko o odgovoru. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeće pitanje je poštovanog zastupnika Milorada Pupovca. Izvolite poštovani zastupniče. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje upućeno ministru pravosuđa Orsetu Miljeniću, a ne tiče se ni gradonačelnika Splita, niti nedavne presude Vrhovnog suda u slučaju koranskog mosta. Tiče se jedne druge stvari, u protekle 3,5 godine od 2008. pa do danas Ministarstvo unutrašnjih poslova preciznije Odio saobraćajne policije je podnio 780 tisuća prekršajnih prijava za različite vrste prekršaja u prometu. Od tih 780 tisuća bi se trebalo naplatiti 630 milijuna kuna. U te 3,5 godine od 780 tisuća kaznenih, prekršajnih prijava svega 2% je procesuirano, svega 13500, a naplaćeno od ovih 630 milijuna 1,85, odnosno

prekršajnih prijava koje su u saobraćaju počinjene, koje su podnešene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova je ostalo ne sankcionirano. Ovaj proračun, i ovaj Sabor, i ova Vlada, i ova država za saobraćajnu policiju izdvaja godišnje oko 300 milijuna kuna, a za Prekršajne sudove oko 220 milijuna kuna. Gospodine ministre, premijer je nedavno rekao kako ne želi slučajnu državu, ja se s njim slažem, a na ovom mjestu pokazujemo ne samo da nemamo slučajnu državu, nego nemamo nikakvu državu. Što Ministarstvo pravosuđa kani napraviti da se to promijeni? Ja znam da je to vaše naslijeđe, kao i brojnih drugih ministara, ali mi s tim nasljeđem ne bismo smjeli živjeti. I odgovor, poštovani ministar Orsat Miljenić. Apsolutno ni mi nismo zadovoljni situacijom koju ste vi opisali. Od, znači stanja koje se odnosi baš na sudove i prometne prekršaje, naplata je oko 12%. Dakle, ovo je ukupno stanje koje ste vi prikazali, dakle to je apsolutno ispod očekivanog i nikako nismo zadovoljni. Ono što mi radimo i što ćemo napraviti je sljedeće: upravo, mislim da je ovaj tjedan ili sljedeći će pred vama biti, su izmjene Ovršnog zakona i Zakona o naplati putem kojima će se uredit da će se i ovaj segment kaznit. Dakle, sve prekršajne kazne također naplaćivati putem FINA-e. Sadašnji način naplate, on ne spada u Ministarstvo pravosuđa, ali je izrazito neučinkovit, sada po novom sve prekršajne kazne koje postanu pravomoćne idu na FINA-u, naplaćuju se s računa građana. Ne samo s računa, nego sa svih oblika novčanih sredstava koje imaju na računima. To će se odnositi na prekršaje, na novčane kazne i na sve druge oblike sankcija koje se odnose na novac. Druga stvar je, ono što, mi smo sada u tijeku izmjena zakona, izmjena Prekršajnog zakona kojima ćemo adresirat i neke od ovih stvari. načina naplate značajno ćemo podići naplatu, ali mi želimo osposobit sudove, dat im sredstva, odnosno alat kroz izmjenu zakona da oni mogu učinkovitije vodit postupke, da dođemo u fazu naplate. Osnovne izmjene u kojima idemo su sljedeće: predvidjet ćemo mogućnost plaćanja mandatne kazne odmah ili u određenom kraćem roku koja će onda biti značajno manja nego ako se stranka odnosno osoba koja se kažnjava uputi u sudski postupak. Druga stvar je izmijenit ćemo odredbe koje se odnose na supletorni zatvor i izležavanje kazne rada za opće dobro. Današnje odredbe su neprimjenjive, ja ću vam reći npr. da smo imali samo 707 izrečenih mjera rada za opće dobro, što je ispod nekakvih potreba u ovom postupku. koji se primjenjuje u kaznenom zakonodavstvu ne može se primjenjivati u prekršajnom. Sljedeće je, što razmatramo, to je povezivanje registara na način da će prekršitelji, bit će im ukraćeno bilo izdavanje vozačke dozvole ili nekog drugog dokumenta, dok ne plate svoje obveze koje imaju, koje su im izrečene, dakle koje su postale pravomoćne. Što se tiče samog prekršajnog postupka oportuniteta, ćemo uvest, skratit ćemo, promijeniti ćemo način dostave što će ubrzat postupak i čitav niz drugih zakonskih izmjena što će bitno skratiti postupak. Ono što je, što također treba reći da je i dosadašnjim izmjenama, mi smo recimo sada pali na samo 0,8% zastara u prekršajnom postupku što je povećalo ovaj broj kazni na izvršenju. Zato je nešto palo izvršenje, jer je postupak postao efikasniji, sad će postat s ovim što sam rekao i izvršenje efikasnije i sigurno će ove brojke sljedeći put, sljedeće godine u ovo doba biti puno bolje. Hvala i vama poštovani ministre. I poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospodine ministre. Ja se uzdam u to da ovo što najavljujete kao mjere pravosuđa, Ministarstvo pravosuđa će doista značajno promijeniti sliku koju danas imamo. Jer, da dodam samo još jednu brojku, godišnje je u saobraćajnim nesrećama u Hrvatskoj strada, gotovo 600 osoba. Gubici proračunski, ljudski, obiteljski i svaki drugi su u tom pogledu nemjerljivi. Proračunski gledano to je oko 2% proračuna a da ne kažem kolika je profesionalna i svaka druga pozicija policajca ili suca koji nije u stanju obavljati svoj posao zbog toga što ne postoji koordinacija između državnih tijela ili zbog toga što netko negdje u nekom segmentu nije odradio svoj posao. U tom smislu gospodine ministre uzdamo se da ćete ovo što ste najavili ostvariti i ohrabrujemo vas da to uradite u interesu građana i u interesu činjenice da nam je doista neophodna funkcionalna država. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Zvonko Milas i 6.zastupničko pitanje. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, gospodine premijeru sa suradnicima. Moje pitanje odnosit će se na novu podjelu RH na statističke regije. Dakle, velik dio javnosti pogotovo iz nerazvijenih dijelova Hrvatske posebice stručne doista misli da je da je prije svega ova podjela urađena ishitreno, netransparentno, šlampavo što čudi za Vladu koja za sebe voli reći da komunicira sa javnosti, da djeluje transparentno, na koncu stalno je na face booku pa mi nije jasno zbog čega je to urađeno bez konzultacija s onima kojih se ovo pitanje najviše i direktno tiče? A ne moram reći da je ovo pitanje od iznimne strateške prije svega ekonomske važnosti za razvoj RH u sljedećih 7 godina. Moje pitanje gospodinu premijeru, zašto se prilikom određivanja nove podjele nije vodilo računa o osiguranju ujednačenog razvoja svih dijelova RH što je u biti što je u biti smisao kohejske politike? Naprotiv, ovakvom podjelom mislim su ostvareni preduvjeti za još veću razvojnu neujednačenost. Mislim da se možda moglo primjerice Hrvatska podijeliti na 4 regije gdje bi grad Zagreb koji je ovdje najveći kamen spoticanja bio zasebna regija, dakle pripadao bi razvijenim regijama iznad 90% EU prosjeka, a ostale tri smo mogli definirati sukladno potrebama optimalne, govorim o tri, znači plus grad Zagreb, sukladno optimalnoj regionalizaciji i naravno kriterijima EUROSTAT-a o broju stanovnika itd. ali garantiram sa maksimalnom financijskom učinkovitošću u izvlačenja sredstava iz pristupnih fondova ali za cijelu RH. Na koncu Na koncu to ste imali u svom predizbornom programu Plan 21 nešto slično tome i do danas je uvijek nejasno zbog čega ste od toga odustali. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani predsjednik Vlade RH Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Pa uvaženi kolega jeste mi postavili pitanje?

s vama se može razgovarati, doduše ono što me zabrinjava je da, s vama se može razgovarati za razliku od onih uz sve naše napore koji ne razlikuju administrativno od statističke podjele. To je ma neću reći ništa. Međutim ono što me zabrinjava je da mi se čini da zaista vjerujete u ono što govorite. To me zabrinjava. Na podjeli Hrvatske u dvije statističke regije je radila je statističke regije naglašavam, to je dakle instrument za izvlačenje kako se to ružno kaže sredstava za kohezijske odnosno strukturne fondove iz EU. Uplatit ćemo jedan, a želimo dobiti natrag dva da stvari grubo prikažem. I o tome se razgovaralo sve ove godine, prije 4, 5 godina kada je Europska komisija tu imala malo jaču pregovaračku poziciju u odnosu na Hrvatsku, a sada Hrvatska ima malo jaču. Neću reći da Komisija ima slabiju, tamo se onda pregovaralo sa srednjim i višim činovnicima i to je radila ondašnja vlada i ondašnja administracija i ondašnji pregovarači. Neki sjede ovdje, a neki sjede ovdje, živi i zdravi svjedoci. I pokušalo se pregovarati da Hrvatska bude dvije statističke regije što se potpuno uklapa u standardne kohezije i regije. NUC2 statistička regija, nikakva administrativna regija, nikakva grofovija ili šta ti ja znam itd. Kada se to nije uspjelo jer se nije moglo išlo se na tri regije. Te tri statističke regije su nešto što je sjevernu Hrvatsku u kojoj je grad Zagreb dovodilo da uz umjerene stope rasta vrlo brzo moguće već nakon 7 godina ispadne iz konkurencije za bilo kakve europske fondove. Dakle, nije slučajno što se krenulo sa dvije regije jer administracija ima svoju logiku, bila ona HDZ-ova ili SDP-ova, ljudi nešto razumiju. Mi smo sada kao i sa Pelješkim mostom, doći ćemo i do toga ovdje, radujem se, došli u situaciju da što vlastitim naporima što komfornijom pozicijom koju imamo što nismo sami izborili tako je sada u situaciji da malo argumentiranije i uvjerljivije razgovaramo pa smo se uspjeli dogovoriti da Hrvatska bude dvije regije. Hvala, hvala na kraju ono strpljenju da smo to uspjeli. Dakle, tko stoji na putu? Đakovo, Osijek, Vukovar, Vinkovcima koji su se i do sada hvalili s razlogom ili bez razloga ali katkada s razlogom da su uspješni u privlačenju europskih sredstava da to budu i dalje. Tko im tu stoji na putu? Pa poznata je stvar da je tu Zagreb bio najnezainteresiraniji, neću ulaziti u razloge jer tu su natječaji malo strožiji. Možda je to razlog zašto nisu pokazivali neki ljudi puno interesa. Ali Slavonija je do sada bila relativno uspješna. Dakle, stoji nam na raspolaganju velik novac, iskustvo govori da su najorganiziranije države podbacile u privlačenju 100% iznosa. Nema tu nikakvog straha. Ukoliko i to me najviše raduje Hrvatska bude rasla tolikim stopama rasta otprilike kineskim da za 7 godina sjeverna Hrvatska u kojoj su Zagreb i Vukovar i Osijek premaši 75% prosjeka bruto nacionalnog proizvoda EU to je fenomenalno. Ljudi, ali mi u to ne vjerujemo. Mene raduje što u to vjerujete vi. Tada Tada sjeverna Hrvatska zajedno sa Slavonijom ispada. Ali to se nažalost neže dogoditi. Kada bi se dogodilo imali bi ponovno pravo na drugu vrstu geometrije. Sljedećih 14 godina možemo biti popuno mirni, dakle dva proračunska razdoblja EU da ćemo biti u ovom statusu u kojem smo sada da Zagreb ni na koji način ne može konkurirati niti obrnuto Slavoniji, Istri, Međimurju u privlačenju sredstava. Dakle ovo je bio pokušaj i to dobar pokušaj u hrvatskom interesu da se jedan dio Hrvatske ne Zagreb, Zagreb već preko 100%, nego sjeverna Hrvatska dakle kajkavski kraj grubo rečeno, Koprivničko-križevačka županija ovaj pojas da se zaštiti da ne ispadnu iz konkurencije za europske fondove. Pa to bi svakom građaninu ove zemlje trebalo biti drago, ali oni koji ne razumiju razliku. … Administrativne podjele i statističke podjele s njima je teško razgovarati. Zato završavam s vama se može razgovarati, valjda vas i uvjeravati. Imate tu ljudi koji razumiju tu problematiku a s nekima je to puno teže jer govore jezikom mržnje

Da li u nešto vjerujem ili ne mislim da svi moramo u nešto i nekome vjerovati. Dakle kao ni vi ni ja nisam poseban ekonomski stručnjak ali naravno da sam pitao ljude koji rade na tome i koji znaju puno o tim stvarima i oni misle sasvim suprotno od ovog što ste vi rekli a na koncu u kontradikcije dovode i pojedine izjave vaših kolega. Recimo potpredsjednik kaže da ostatak kontinentalne Hrvatske nema dovoljno apsorpcijskih kapaciteta. Da li to znači da je Zagreb zbog toga uključen u kontinentalnu Hrvatsku i da sve ono za šta će on konkurirat, iz toga to proizlazi, to presumira, ostatak kontinentalne Hrvatske ne mora se ni natjecati niti konkurirat za te projekte. Drugim riječima, Zagreb će postati nositelj će postati nositelj svih projekta koji će se događati u kontinentalnoj Hrvatskoj što će dovesti do onoga što je suprotnost intencije europskog regionalnog razvoja, dovest će do centralizacije. Pa vi možete dizat ruke, možemo se objasnit poslije, ali dopustite da kažem što mislim. Dakle, Hrvatska ide u daljnje jačanje centralizacije ovakvom podjelom. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sedmo zastupničko pitanje, poštovani zastupnik Ivan Šantek. Hvala lijepa. Moje pitanje je za predsjednika hrvatske Vlade, gospodina Milanovića. Evo 31. prosinca na Staru godinu 2011. posjetili ste zajedno sa vašim prvim potpredsjednikom Sisak, tema je bila Željezara Herbos i gospodin Čačić, vaš prvi potpredsjednik tada je izjavio, citirat ću: "da će se formirati poseban tim koji bi vodio brigu o Željezari Herbosu, ali i drugim sisačkim tvrtkama u problemima". U lipnju ove godine prilikom posjete Sisku vi ste izjavili, isto ću tako citirati: "da ste se borili za ukidanje nameta što je učinjeno, Željezara Sisak nije mrtva, nužno je zadržati tehnološke sustave.". Nažalost, unatoč ukidanju nameta tijekom srpnja i kolovoza novi vlasnici sisačke željezare su rastavili postrojenja i odvezli ih u Meksiko i najavili su da će zaposliti tek 50 radnika u naredne dvije godine u odnosu na 900 koliko je bilo prije zaposleno. Evo mislim da ćemo se svi složiti da je zanimljivo da sisačko postrojenje će dobro raditi cijevi u Meksiku, ali neće dobro raditi cijevi u Željezari Sisak gdje su desetljećima ih proizvodili. Siščani se pribojavaju da je ovo kraj Sisačke željezare, ali i hrvatske crne metalurgije. Možete li mi odgovoriti gospodine predsjedniče Vlade na pitanje što je tim prvog potpredsjednika vaše Vlade gospodina Čačića poduzeo oko navedenih tvrtka, dakle Željezare Herbosa kao što je najavio te što će Vlada učiniti da Sisak ne ostane bez željezare, a Hrvatska bez crne metalurgije. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani predsjednik hrvatske Vlade gospodin Zoran Milanović. Uvaženi kolega, to pitanje ste mogli postaviti prvom potpredsjedniku Vlade. Postavili ste ga meni pa ću vam ja na to odgovoriti, tim više jer sam oba puta bio u Sisku ali se nisam išao prošetati i davati nerealna obećanja pa ni drugi puta kad smo bili tamo, bio sam suzdržan. Ali kad netko kupi postrojenje i kad kaže da će nešto raditi onda će valjda i raditi. Znate, nitko ne daje milijune ili milijarde bez razloga. Kako će raditi mi to ne možemo uvjetovati. Prvi puta kada sam mogao kao predsjednik Vlade, kao državnih djelovati u hrvatskom i sisačkom interesu prvi puta sam to učinio u siječnju mjesecu razgovor sa predsjednikom Europske komisije i tražio pred svjedocima, više ih je bilo, da se ukine namet, antidamping, da se ukine namet, odnosno vrsta carine koja je bila kaznena zbog damping politike za koju je bio optužen onaj prethodni vlasnik prije nisam mogao. U roku od nekoliko tjedana ili dva mjeseca, to je bilo na radnim grupama, i vijeće je donijelo takvu odluku, nažalost prekasno. Ja više od toga mogao nisam kao ni gospodin Čačić. Ja sad neću postavljat pitanje zašto na tome ranije hrvatska vlast nije inzistirala niti ću reći da je to baš bilo lako ostvariti, ali vam mogu reći da europski povjerenik za proširenje, a kamoli predsjednik komisije, o tom problemu nisu imali pojma, nisu nikad čuli za to. Da je netko s njima, dakle za to postoji previše svjedoka. Da je netko s njima razgovarao pola godine ranije možda bi se nešto moglo učiniti, ali vas ne optužujemo radi toga, zato mene čudi da postavljate takva pitanja. Bili smo tamo, učinili smo šta smo mogli, to se neće zatvoriti, raditi će. Vi znate da tehnološki danas broj radnika više nigdje ne može biti onoliko velik koliko je bio. To je problem cijelog svijeta, cijele zapadne Europe. Tamo će se nešto proizvoditi, pa i to je bolje nego ništa. Dakle odgovaram za ono što sam učinio i mogao učiniti i probat ću dati i preko toga, uložiti napor, ali ne mogu rješavati probleme koji su nametnuti, koji su nepopravljivi, na kojima se nije radilo, na kojima je bilo teško raditi. Ne ulazim ponovno u razloge. Prema tome shvatite da postoje granice kad se postavljaju pitanja. Mi smo, vi vrlo dobro znate što smo napravili i morate si postavit pitanje, ponovno ne prozivam osobno, što je učinjeno u godini koje je tome prethodila i je li se moglo nešto drugo postići. Nema čuda, ne događaju se. Ljudima u Sisku je teško, Ljudima u Sisku je teško, nikad neću govorit koliku su nam podršku dali na izborima i šta od nas očekuju. Ne očekuju čuda, očekuju pošten i uporan rad, pogreške pa onda dva-tri manja uspjeha, pa onda opet pogreška. Tako to izgleda u životu i politici. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Šantek. evo poštovani gospodine predsjedniče Vlade ljudi od vas očekuju jer ste predsjednik Vlade, jer ste vlast. Međutim ako je itko se želio politički okoristiti oko sklapanja ugovora za vrijeme našeg mandata kad su potpisivani ugovori sa prethodnim vlasnikom od 60 milijuna, investicija od 60 milijuna dolara, to je bila upravo vaša županica tamo. Ona je čak nas saborske zastupnike koji smo bili na sjednici Sabora prozivali zašto nismo bili nazočni tom potpisivanju, međutim kad je stvar krenula nizbrdo više je nema. Međutim, ja moram reći ovdje jednu stvar, da sam se ja dok ste vi meni odgovarali iskreno zapitao a s kim ste vi to uopće razgovarali oko sisačke željezare. Upravo je napravila sasvim suprotno od onoga što ste vi ovdje najavili kroz tisak. Tim gospodina Čačića očito ne postoji, a 13 savjetnika gospođe Lovrić ne rade a primaju plaću, ne dolaze na posao. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Osmo zastupničko pitanje je pitanje zastupnika Dragutina Glavine. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani predsjedniče i članovi hrvatske Vlade. Moje pitanje odnosi se na visinu naknade za korištenje prostora elektrana. Ta naknada sada iznosi 0,377 odnosno 0,385 lipa po proizvedenom i višestruko je manja i zbilja preniska naspram rudarske rente koja se isplaćuje jedinicama lokalne samouprave za eksploataciju nafte i plina i čiji je utjecaj na okoliš i lokalno stanovništvo neusporedivo manji. Negativni utjecaj posebno dolazi do izražaja kod velikih akumulacija. Znano je da one izravno utječu na mikroklimu okolnog područja, da dolazi do promjene cijelog ekosustava, sniženja razina podzemnih voda, sušenja šuma i raslinja, povećane magle, komarci i nove vrste kukaca su prava pošast i još mnogo drugih pojava. Sve to sigurno utječe na zdravlje i kvalitetu života ljudi na tim područjima. Stoga je Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke predlagao još 2008. godine postepeno godišnje povećanje naknade za 20-tak posto kako bi ista 2013. godine dosegla iznos od 1,125 lipa po proizvedenom Moram reći da je to još uvijek puno manje od ove rudne rente. Postavljam pitanje prvom potpredsjedniku Vlade i ministru gospodarstva gospodinu Čačiću kada se misli riješiti pitanje o visini naknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor poštovanog prvog potpredsjednika Vlade gospodina Čačića. hrvatska javnost je upoznata, ne sumnjam da ste i vi to pažljivo pratili vidjeli da smo imali premijer

Naravno ti razgovori su bili samo završetak jednog niza o već prethodno obavljenih pripremnih razgovora i tamo je premijer jasno i javno rekao da ćemo prihvatiti povećanje naknade za Plomin. Naravno, kao što je ovdje već spomenuto ništa niti možemo niti želimo napraviti izvan sustava, izvan zakonskih normi. Ovdje postoje još iz 95. Odluke o visini naknada za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije. Te naknade su naravno prema hidroelektrane su jedno, termo elektrane su drugo. I sad da ne navodim svih tih 25, 30 objekata. Svaki ima nekakav svoj izračun. Ti izračuni su naravno stručno izrađeni i postoje omjeri između tih naknada. One nisu svuda iste. Odnos tih naknada u odnosu na rudarsku rentu zaista je neprimjereno. Rudarska renta je neusporedivo viša, a sa stanovišta zagađenja i drugih posljedica, ne samo zagađenja, naravno da su štete ovdje očito veće. Ono što je rekao premijer u Istri mi ćemo realizirati i to nosi i za vas, i za Sisak, i za Senj, i za Rijeku, i za Osijek, i za Zagreb, Jertovec. To za sve nosi posljedicu jer mi ne možemo, jer su omjeri postavljeni. Mi ne možemo promijeniti naknadu za Plomin, a da istovremeno cijeli sustav ne usklađujemo. Dakle, da to će se učiniti. Neće biti iznos koji ste naveli, ali će biti dva puta viši od ovog što sad imate. Ne vi, nego svih tih 25 energetskih objekata. HEP zna za to, HEP je bio prisutan na tim sastancima, on je i pripremio te materijale. Evo to će biti učinjeno, to nije ništa spektakularno, ali je jako važno za sve te, naročito male općine, za njihove prihode. Da li će im prihod iz te rente biti 300 hiljada ili 600 za njih je to jako puno, ne znam ili 500 ili milijun. To su redovi veličina. Hvala i vama prvi potpredsjedniče Vlade. Poštovani zastupnik Dragutin Glavina. **Glavina, Dragutin (HNS)** Pa ja ću se složiti s time ukoliko se to uzme u razmatranje i normalno da se na jedan kvalitetan način pokuša i riješiti, jer situacija je zbilja takva da iziskuje jedno brzo rješavanje. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Deveto zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Mladen Marelić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi premijeru. Ja bih postavio pitanje predsjedniku Vlade Zoranu Milanoviću. Ovih dana aktualna je vijest o temi da će Europska unija sufinancirati sredstva za predstudiju izradnosti izgradnje Pelješkog mosta. Pogled na zemljopisnu kartu dovoljno govori o značaju tog objekta, hrvatskog juga i povezivanja hrvatskog juga sa ostatkom hrvatskog dijela. A uskoro kad povežemo Hrvatsku uskoro će to biti dio Europe, tako da sa time povezivamo i dio kompletne Europske. Stoga ova problematika kao projekt izgradnje Pelješkog mosta u sklopu je kontinuirane i kontinuiranog korištenja kao sredstvo za prikupljanje političkih bodova zadnjih mjeseci, a mislim i godina već. Sve to zbunjuje i obnažuje građane na jugu Hrvatske. Zato bih molio možete li objasniti hrvatskim državljanima sa juga što radi Vlada Republike Hrvatske za bolju povezanost hrvatskog juga i izgradnju Pelješkog mosta. Mi radimo i ne dajemo nerealna obećanja pa ni u ovo obećanje o financiranju studije, odnosno pred studije za financiranje o izvedivosti Pelješkog mosta. Jer kad to bude tako i kad se valjda jednog dana i odobre ta sredstva onda ćemo to moći i potvrditi. Mi ne otvaramo gradilišta, a da nismo otvarali sredstva i da nismo osigurali sredstva za izgradnju mosta i ne statiramo tamo kao manekeni u 5 navrata. To ne radimo. Jer potpisivanje ugovora i otvaranje radova bez sredstava je u stvari kazneno djelo. Radovi su na tom mostu obustavljeni prije izbora jer nije bilo novaca. Ugovori i obaveze prema izvoditeljima su ostale. Ova Vlada i ovaj ministar pomorstva ih je morao raskinuti i računati na zdrav razum i razumijevanje, ljudi sa kojima su ugovori potpisani. To su hrvatske tvrtke sa tisućama zaposlenih koje jedva preživljavaju. Pitanje je šta će biti. Toliko o odgovornosti. Istovremeno, on i još dvoje kolega ministara vanjskih poslova i regionalnog razvitka prije svih su u Bruxellesu razgovarali i tražili prostora da takav jedan europski projekt financira To je i naš novac naglašavam, europski novac je i naš novac. Mi uplaćujemo, improviziramo jedan, a dobit ćemo natrag dva, ali samo ako opravdamo projekte za ta dva. Pelješki most, dakle tu nema po babi i po stričevima, to su vrlo strogi projekti. Zato neki i nemaju interesa za te projekte jel tu ne mogu zamračivati, tu nema novca sa strane. Eto na tome mi radimo. Ja stvarno moram reći da sam kao čovjek razočaran kad vidim ljude koji su tamo statirali kao manekeni u više navrata, otvarali gradilište tog mosta, a mi govorili da smo protiv toga da se to financira iz proračuna jer tog novca nemamo, a koncesionara nema jer to je projekt koji je prije svega bitan Hrvatskoj, maloj i slabo naseljenoj Hrvatskoj i tu prometa nema. Dakle, to nema cijenu, taj most je veći od života. Most ili korito, ali to je puno novaca. I ne možemo biti neodgovorni prema građanima. I zato razgovaramo, tražimo taj novac. dakle da se ne koristi termin, to je moj apel, europski novac. To je i naš novac. Za svaku uplaćenu kunu mi želimo povući dvije. Oni koji su uspješni, najuspješniji u tome ne uspijevaju povući ovdje. Dakle, ostanu u nekakvom vidljivom plusu, ali nitko nije povukao sve. I to je još jednom odgovor ovima koji uporno pričaju o tome da je podjela Hrvatske na dvije statističke regije ugroza Slavoniji. Pa to nema veze sa istinom. Ljudi, imate obrazovanje, imate nekakvo političko iskustvo nemojte te stvari pričati. Jer ovo što sad govorimo bit će kanalizirano kroz tri kratka novinska izvješća, ljudi to neće shvatiti opet. Na meni je da uporno, uporno, uporno ponavljam ono u što vjerujem da je istina i za što se vrijedi boriti. Ovo je tema o kojoj ćemo vjerojatno danas još razgovarati. Pitat će vjerojatno i kolege iz opozicije, odgovarat ću. Tu je i tema granice, ja samo želim uvodno reći da ono što je danas objavljeno na naslovnici jednih tiražnih dnevnih novina nije istina. To je mali dio istine. Cijela istina je puno neugodnija za one koji su u tome sudjelovali zadnjih 5 godina. I čut će tu istinu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Mladen Marelić komentar? Hvala lijepa. Deseto zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite poštovani zastupniče. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane članice i članovi Vlade moje pitanje je upućeno ministru Hajdašu-Dončiću. Radi se o kvaliteti pružanja poštanskih usluga na području grada Šibenika i Šibensko-kninske županije kao i o vrlo čudnoj poslovnoj politici Hrvatskih pošta na tim prostorima. Naime, već nekoliko godina prisutan je trend gašenja poštanskih ureda, ne samo u gradu Šibeniku u velikim četvrtima nego i u susjednim općinama koje na taj način ostaju u cijelosti bez mogućnosti poštanske usluge. Jednako tako i politika radnog vremena čudi uzevši u obzir da imamo ambicija biti turističkom zemljom u jednom velikom gradu administrativnom centru Šibensko-kninske županije, turističkoj destinaciji tijekom ljetne sezone uredi se zatvaraju u 14 sati subotom i otvaraju tek u ponedjeljak ujutro. Sve je to obrazloženo potrebom za racionalizacijom. Ta je racionalizacija oduzela gradu Šibeniku jako puno javnih službi, što građani nisu prihvatili sa oduševljenjem, a kako ta racionalizacija stvarno izgleda kad je u pitanju Hrvatska pošta na području grada Šibenika ilustrirat ću jednim primjerom. Prije nekoliko godina donesena je odluka da se napusti stoljetni poštanski ured na najatraktivnijoj lokaciji najdostupnijoj i gostima i građanima koji je u vlasništvu Hrvatskih pošta i donosi se odluka o odlasku u najam u poslovni prostor privatne tvrtke za koju se isplaćuje godišnja najamnina u iznosu od oko milijun kuna. U isto vrijeme Hrvatske pošte na području grada Šibenika imaju parcelu koja je kupljena prije više godina upravo s namjerom da se napravi potrebni logistički centar za Hrvatske pošte. Dakle, odustaje se od korištenja svog prostora, odustaje se od investicija u vlastitu imovinu za novac koliko bi se plaćao jedan kredit dostatan za gradnju takvog centra zastupniče. **Baranović, Petar (HNS)** Pitanje ministru Dončiću, da li ste spremni, Hajdašu-Dončiću ispričavam se, da li ste spremni iskoristiti svoj autoritet resornog ministra i potaknuti pozitivne procese i promjene u poslovanju i poslovnoj politici Hrvatskih pošta u Šibeniku i na području Šibensko-kninske županije, prekinuti trend gašenja nužnih poštanskih ureda i pružiti građanima grada Šibenika i susjednih općina kvalitetnu poštansku uslugu? Hvala lijepa. Hrvatske pošte to je jedno vrlo kompleksno pitanje. Dakle, kad o drugim javnim poduzećima govorimo o potrebama racionalizacije, dakle one osnovne engleske core djelatnosti, dakle kojima se one bave u slučaju Hrvatskih pošta moramo imati malo širi pogled zašto. Kontinuirano je zapravo prisutan trend opadanja, dakle slanja razglednica, obavljanja određenih aktivnosti ili radnji koje su se do nekih zadnjih 6, 7 godina zapravo obavljale u poštanskim uredima. Dakle, pred Hrvatskom poštom je prije svega jedno novo razvojno vrijeme. Dakle, kako supstituirati gubitak u osnovnoj djelatnosti, kako izaći na neka nova tržišta da se zadrži ovaj broj ili nešto umanjeni broj zaposlenih, a govorimo o 10 tisuća ljudi koji danas rade u sustavu Hrvatskih pošta, kako najbolje optimalizirati da te nekretnine i one nekretnine koje su sada imobilizirane, dakle posebno u gradu Zagrebu, i kako zadovoljiti potrebe građana. Upravo stoga, dakle do kraja ovog mjeseca Hrvatska pošta predstavit će resornom ministarstvu i nekim mojim kolegama, dakle ne Plan restrukturiranja nego jednu strategiju ili viziju Hrvatske pošte za sljedećih 6 godina. Taj dio će jasno uključivati i gradove i općine jer univerzalna usluga ostat će dakle univerzalna usluga Hrvatske pošte. A naravno u ovom procesu reći ću optimalizacije neće biti zaboravljeni niti pojedini dijelovi Hrvatske, dakle da građani ostaju bez određene podrške za svoje usluge. da Hrvatska pošta trenutno ima 400 milijuna kuna kreditne obveze i naravno da i neka rješenja koja su tražila sufinanciranje lokalne i regionalne samouprave i gdje se lokalna i regionalna samouprava uključila u sufinanciranje poštanskih ureda, dakle ti poštanski uredi su i opstali. Dakle, govorimo sada o jednom vrlo, vrlo složenom procesu. A isto tako, zaključno i za kraj, što mi je drago da nijedan poštanski ured na hrvatskim otocima, kao što nijedna linija trajektna neće biti ukinuta, nije ukinut. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. I poštovani zastupnik Petar Baranović. U jednom vrlo poznatom svjetskom filmskom hitu u kojem Kevin Costner glumi poštara, povratak poštanske službe simbolizira povratak civlizacije. Iz tog razloga želim da na pravi način shvatiti zbog čega sam uputio ovo pitanje i da shvatite nezadovoljstvo građana, grada Šibenika, a i susjednih općina zbog višegodišnjeg trenda gašenja poštanskih ureda. Svjesni smo činjenice da poštanska služba postaje sve manje komercijalno atraktivna, međutim postoje i druge javne službe i servisi koji rade puno manjim intenzitetom od od poštanske službe a koji su potrebni da bi neke lokacije, da bi neki gradovi i općine imali atribute gradova i općina. Iz tih razloga se nadam da ćete naći načina i rješenja da se taj trend gašenja i oduzimanja mogućnosti pružanja poštanske usluge u najzabačenijim općinama zaustavi. Jer je bilo i slučajeva gdje su imali na raspolaganju urede koji su sufinancirani od strane jedinica lokalne samouprave pa su ipak doživjeli tu jako lošu sudbinu. Jednako tako, nadam se da ćete iskoristiti svoj autoritet i da malo preispitate određene poslovne poteze i njihovu pravu narav. Zadovoljan sam vašim odgovorom. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Jedanaesto zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine Milanoviću sami ste rekli da zahvaljujući bivšoj Vladi Hrvatska ima bolju vanjskopolitičku poziciju. I doista ušli smo u NATO, uspješno završili progovore s Europskom unijom, ali koji je vaš saldo nakon 9 mjeseci? Pa da vidimo, evo da je premijer Janša nakon sastanka s vama na press konferenciji zapravo dao jedan javni šamar kada je rekao da se Sloveniji ne žuri s ratifikacijom našeg pristupnog sporazuma. Kad znamo da se to moglo prevenirati s proaktivnom politikom prema našim saveznicima. Ali kad je zamjenik Hilari Clinton došao u Hrvatsku evo niste imali vremena za sastanak s njim. Kakva je naša pozicija danas, nakon 9 mjeseci vaše Vlade, kada jedan ministar prometa Bosne i Hercegovine usudi se ucijeniti Hrvatsku vladu i Hrvatska vlada pristaje na tu logiku ucjene, jer on ultimativno traži i kaže: "Nema izgradnje Pelješkog mosta ako ne ratificirate sporazum o granici", koji sama Bosna i Hercegovina nije spremna ratificirati. Ali povrh svega toga, da li mi imamo sada neki novi smjer vanjske i europske politike, kada evo vidim da u Rijeci na sastanku s Europskim socijalistima govorite o krizi u Europi i pritom se prisjećate nekog primjera iz bivše Jugoslavije, ali na koji način. I citiram, kažete: "Znamo kako su autonomije u bivšoj državi dovele do kaosa. Svako je vukao na svoju stranu i zato je došlo do rata." Iz ove izjave, gotovo da nema tu velikosrpske agresije kao uzrok rata, nego uzrok su bile tobože autonomije bivše republike. Jer je to neki novi smjer naše vanjske i europske politike, jel je to neki novi recept poput onog beogradskog centralizma za rješavanje europske krize, jer za to sasvim sigurno nemate mandat Hrvatskog sabora, za to nisu glasovali građani na referendumu za Europsku uniju. Hvala vam. Hvala i vama poštovani zastupniče. Odgovor, poštovani predsjednik Vlade gospodine Zoran Milanović. Čudi vas moja šutnja? Ja sam očekivao da me pitate nešto o granici sa Slovenijom, o tome znate dosta. I o granici sa Bosnom i Hercegovinom, i o tome znate dosta. I vi i dosta ljudi koji ovdje sada sjedi, koji su bili članovi Vlade, koji su bili u graničnim komisijama, koji su radili neke stvari ali polako o tome ćemo danas stići razgovarat. To se tiče vas. Da mi se ne bi prigovorilo da se mičem od teme. Molim vas. **Milanović, Zoran (SDP)** Dakle, ono što mi je naročito drago danas, što iz ovog dijela Sabora nema naprosto deranja, vikanja, dobacivanja, nikakvih komentara, a neke navike umiru strahovito teško, dobro je da se sve to skupa vidi. Imam 4 minute i te 4 minute ću iskoristiti i probat ću odgovoriti na ovaj galimatijas od pitanja. Znate od kud dolazi galimatijas? Dakle, poštovani kolega da biste razumjeli Hrvatsku morate imati nekakvo iskustvo života u Hrvatskoj. Vi očito hrvatsko ne razumijete. Jer da biste je voljeli ne možete je voljeti ako je ne razumijete i ako takav značajan dio Hrvatske naprosto ne podnosite. podnosite. Moj odgovor je razumljiv kao i vaše pitanje, to je galimatijas. Dakle, odgovor je nerazumljiv jer je pitanje takvo. Odakle da krenem, odakle? Vi me pitate da komentiram izjave Slovenskog premijera, vi me pitate da komentiram kojim je to inicijativama Hrvatska izašla prema van, vi me pitate da komentiram jesam li se ja našao sa zamjenikom državne tajnice u Zagrebu? To su pitanja za Hrvatski sabor? Na to ja trebam odgovarati, to je pitanje? Ja mogu za ovaj cirkus zahvaliti sebi jer sam kao diplomat i pomoćnik ministra koji nije, i tu mora biti osoban neuvrijeđena, uopće nisam nego osoban. Kao diplomat koji je sa svojim ministrom bio na vi gospodine, i koji je bio jedan običan mali član stranke promovirao ljude upravo kao što ste vi, predlagao ih za promaknuće, predlagao ministru da idete u najodgovornije misije kako što je NATO. I to je sve, mislim kako da kažem, dal radi toga da budem žalostan? Ne, ja sam znao i tko ste, i što ste i koja su vaša politička uvjerenja. To vas nikada nitko nije pitao. …/Upadica: To nije Evo, to ste vi. Dakle, ovo govorim da ono izvučem ono najbolje iz vas, al to ne postoji kod vas. Nema ništa …/Upadica se ne čuje./… Da izvučem ono malo ljudsko, i kopam bezveze. Koliko još imam? Minuti i dvadeset, govorit ću do kraja. Bezveze kao što ste i vi pitali, bez glave i repa. Šta vas još zanima? Jel vas zanima s kojim smo inicijativama išli van, jel se sjećate kad smo zajedno u Ministarstvu vanjskih poslova se hvatali za glavu kad je vaša sadašnja stranka izlazila iz Sabora, i kada je američki ambasador ovdje vraćao vašeg predsjednika stranke koji je sada under the pod postupkom, da dignete ruke za sudjelovanje Hrvatske u misiju u Afganistanu. Znate tko je to poticao, ministar, ja, Grdešić, Račan. To su naše inicijative, ali postoji hrvatski interes. Ja mislim da ga razumijem, borit ću se za njega do kraja, neću lobirati nego ću razgovarati i sa predsjednikom Europske komisije, i sa onima za koje znam da s njima mogu razgovarati i da će riječi jednog hrvatskog državnika do njih doprijeti. Jer granice nisu u nebu, mi imamo svoje granice, ne možemo ostvariti nemoguće stvari. Ali, ponovno kažem, koliko još ima? 23 sekunde. Držat ću se zakona, čekam vas na pitanju granice s Bosnom i Hercegovinom, tu ima nekoliko vas takvih krunskih svjedoka onoga što ste radili u zadnjih godinu i pol dana, što je dokumentirano, potpisano, parafirano. Da ponavljam, ovo što je danas objavljeno na naslovnici je jedan mali dio istine, ali istina je velika kao ocean, a mi smo dobri moreplovci i mi ćemo se znat u tom moru snaći.

doista šovinistički odgovorili na način da kažete da svako koji nije rođen u Republici Hrvatskoj, koji dolazi iz Hrvatske dijaspore ne voli Hrvatsku jer je ne može razumjeti. No pustimo sada to, danas niste odgovorili uopće na moje pitanje, jedino ste točno rekli da ovo što je danas objavljeno u novinama što ste vi plasirali netočno. I doista je netočno jer u samom tom zapisniku iz 2010.jasno se vidi da se kaže da nisu postajali uvjeti da se tek treba raditi na uvjetima za ratifikaciju. I u izvješću komisije iz te godine se kaže Hrvatska ne namjerava ratificirati taj sporazum. Naravno sve se analizirali ali nije bilo te odluke da se ratificira jer to nije bilo u interesu RH. I zato iz tog iskustva doista ozbiljno vam kažem gospodine Milanoviću kada je taj sporazum u pitanju ne srljajte u tu ratifikaciju kao guska u maglu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeće 12.zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani potpredsjedniče. Pitanje želim postaviti ministru poljoprivrede, a tiče se naprosto Puris iz Pazina ili Svetog Petra u Šumi, svejedno. Ja osobno smatram da je to danas problem Istre broj jedan, jasno uz onu termoelektranu. Znači, što Vlada kani učiniti da pomogne Purisu? U najmanju ruku valja poslati, dobro ne može Vlada poslati, ali ajde, Državno odvjetništvo jer ne bi trebalo biti tko je jamio, jamo. Kada bi ova Hrvatska bila gospodarski uređena kao što je to bilo za onog gospodina ili druga što ti ja znam itd. onda bi bilo na naprosto sretna zemlja. Tada je Jugoslavija elektrificirana, industrijski podignuta, turistički valorizirana, sagrađeno je ne znam rafinerije, željezare itd. a sada se u pravilu susrećemo samo sa stečajevima između između ostalog i ovim u Purisu. Puris je znači 2001. ulazi Walter Wolf, ulazi kao laka konjica HYPO banke. Na isti način ušao je u Marasku, ušao je u KIO Karlovac itd. nakon toga ustupa tvrtko HYPO banci a oni Gavriloviću za 1 kunu plus onaj kredit od 14,5 milijuna eura. Gavrilović 2009. Ukida Purisovu trgovinu preuzima ih Diona. Farme

Hvala jednoj Vindiji što daje krmu, soju, kukuruz, radnici zadnju plaću dobijaju u 6.mjesecu, 305 je odlukom trgovačkog ili

Hvala lijepa. Odgovor na zastupničko pitanje, poštovani ministar Predrag tvrtka koja ima 50-godišnju tradiciju koja je bila lider u proizvodnji purećeg, pilećeg mesa ne samo u RH nego u regiji šire je na žalost sa 9.rujnom ove godine otišla u stečaj. Sam stečaj pokrenut je je na Trgovačkom sudu u Rijeci od strane uprave društva Purisa iz niz razloga, nelikvidnost, nemogućnost plaćanja, nemogućnost kvalitetne organizacije samog proizvodnog ciklusa, nemogućnost vraćanja kredita. Sami ste rekli 2008.većinski vlasnik je Gavrilović, 2008.ulazi u vlasničku strukturu sa preko 98%, kupio je ga je za 1 kunu za obavezu povrata gotovo 15 milijuna eura kredita. Sam proces restrukturiranja i proizvodnje nije išao u smjeru koji je trebao, 500 radnika koji su tada radili su dovedeni u situaciju da se prvo zatvara tvornica stočne hrane a zatim opada i sama proizvodnja. 2011.godinu završavaju sa nekih 32 milijuna kuna duga i nemogućnosti kvalitetne organizacije proizvodnje u samom poduzeću. Na kraju se to sve ovo odnosi između HYPO banke kao vjerovnika najvećeg i samog Gavrilovića odnosno Purisa. Broj radnika je pao na nekih 305 radnika i jedini način je bio de facto ući odnosno otvoriti stečajni postupak. Sada u stečajnom postupku radi se u otežanim uvjetima, radnicima dvije zadnje plaće nisu isplaćene, potpisan je odnosno stečajni upravitelj dao ugovore o radu na određeno vrijeme, pokušava organizirati proizvodnju koju je vrlo teško napraviti s obzirom da treba uložiti značajna sredstva u sam ciklus … odnosno u samu proizvodnju. Ministarstvo poljoprivrede sve ove mjesece sa zabrinutošću pratilo situaciju u ovoj nekad renomiranoj tvrtci. Nažalost nismo mogli reagirati jer govorimo da je to privatna tvrtka i nije bilo ni imputa od od strane sindikata a niti od samih vlasnika odnosno uprave poduzeća. Sada je situacija da je u stečaju, napravit ćemo sve što je u našim mogućnostima da se pronađe kvalitetan strateški partner, da se svi stakeholderi svi … u ovome ciklusu uključujući i banke ali i lokalnu i regionalnu upravu uključe na spašavanje proizvodnje, na održavanje proizvodnje, na postavljanje Purisa na noge kako i jesu. Srećom postoji imamo određene aktivnosti, postoje vinovnici na tržištu koji su zainteresirani da se ovaj važan, značajan brend u proizvodnji purećeg mesa koji ima svoju tradiciju, ima svoji povijest, ima svoju perspektivu pokuša staviti na zdrave nove u jednom programu restrukturiranja vrati na stare grane na kojoj je bio. Prehrambena odnosno prerađivačka industrija u stanju krize je nešto što je vrlo važan segment gospodarstva što može postići dobre rezultate i tu vidimo mogućnost i šansu i za Puris. Ponovit ću još jednom, vrlo je važno da se svi vinovnici uključujući i banke i sindikate odnosno same radnike ali i lokalnu i regionalna uprava uključi u rješavanje ovog problema. Mi ćemo kao ministarstvo biti neka vrsta supporta kao i na ostalim primjerima posrnulih poduzeća koji su pred stečaj ili u samom stečaju, govorim o Tvornici ulja Čepin, o Kaštelanskim staklenicima, o Agroduhanu iz Slatine, o Regionalnim veletržnicama činimo sve da svaka ona proizvodnja koja je perspektivna koja ima tradiciju, koja ima brend sačuvamo da održimo radna mjesta i da unaprijedimo samu proizvodnju. Tako će biti i sa Purisom, nadamo se pozitivnim rezultatima i nadamo se da ćemo u regiji imati važne

Ova Vlada nije ni luk jela ni luk mirisala, vis a vis ove tragedije koja se dogodila Purisu i to treba reći. Normalno, zadovoljan ću biti u onom trenutku kada se 305 ljudi vrati na posao. Puris je bio brend, on je bio pojam, oni su sve imali. Neki ljudi su došli počev od Wolfa preko HYPO banke do Gavrilovića sve su naprosto upropastili. Ja doista molim Vladu da izvrši neki pritisak ne na sud ne na stečajnog upravitelja, dobro radi stečajni upravitelji prema mojim informacijama. Možda na to da se ne dešavaju ubuduće slične stvari ako je to uopće nadležnosti Vlade. Da Vlada razgovara s ovim velikim trgovačkim lancima da možda oni na neki način i preuzmu brigu za nešto što je doista u pravom smislu te riječi kao što ističete nekad bio pojam prehrambene industrije u Republici Hrvatskoj, ma ne u Hrvatskoj nego u ondašnjoj Jugoslaviji i zato sam isto citirao na tragu i premijerovog istupa onoga gospodina ili druga što

Inspekcija Ministarstva zaštite okoliša u lipnju je donijela odluku kojom se zabranjuje odlaganje otpada na ilegalnom odlagalištu kod Varaždina, vjerujem da ste za to čuli, i to s 11. rujna. Potpuno ignorirajući tu odluku, dakle odluku inspekcije donosi se novo rješenje i prolongira izvršenje odluke prvo na 30 pa 60 pa još 45 dana. predsjedniče Vlade, o protuzakonitoj promemoriji, primjer ignoriranja zakona, inspekcije, skandalozno i štetno upravljanje ministarstvom i kakva je to poruka svim našim inspektorima. Kršenjem zakona i normi zaštite okoliša na taj način neposredno se izvrgavaju opasnosti građani koji žive na tom području Grada Varaždina uz preko 100 tisuća bala otpada. Trebate doći i to vidjeti. Ja vas molim, prvi potpredsjednik zna jako dobro o čemu je riječ, ja vas molim dođite u Varaždin i to pogledajte. Osim toga, kad ljudi obole doći će u Varaždinsku bolnicu i tamo se suočiti sa još većim problemima. Odgađaju se kemoterapije, nema lijekova i alarmantno je stanje. Pitam vas gospodine predsjedniče Vlade kada ćete konačno, jednom zauvijek zabraniti protuzakonito, nemoralno, štetno i po građane, po njihovo zdravlje, ali i po okoliš opasno baliranje i gomilanje otpada. Kada ćete prestati honorirati ovakve protuzakonitosti i kada ćete učiniti sve, jer vi ste predsjednik Vlade, da se ne dovode u pitanje životi i zdravlje ljudi. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovana zastupnice. Odgovor, poštovani predsjednik hrvatske Vlade Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Poštovana kolegice Glavak, vi sve znate, izrekli ste i stav i presudu, kvalifikacije, obrazloženje i ja ću vam svejedno odgovoriti, pokušat odgovorit na vaše pitanje. Osam godina je bio nered i to bi sad trebalo riješiti u pola godine? Probat ćemo u godinu dana. Dakle ljudi zbog tog predmeta, ljudi povezani sa raznoraznim političkim opcijama izlaze iz zatvora, odnosno pritvora uz kauciju. Nisu još pravomoćno osuđeni, bit će ili neće biti u to ne želim ulaziti i vi na ovaj način donosite pravorijek. Ja smatram da to nije korektno. Ja mogu politički upravljati procesima, davati naputke, mogu dosta toga, kao svaki predsjednik ili predsjednica Vlade, ali ne mogu baš prelazit neke granice nadležnosti i kompetencija inspekcija jer sljedeći korak je da govorim sudovima šta da rade. pararepresivna tijela koja rade po zakonu i ukoliko smo nezadovoljni njihovim radom promijenit ćemo zakonski okvir ili ako netko zaista krši zakon, ako je kazneno odgovoran kazneno će odgovarati. Ali vrlo dobro znate da u uređenim društvima izvršna vlast ima svoje limite. Taj limit ne smije služit kao izgovor za bijeg od odgovornosti, to smo gledali u politici godinama i nama neće služiti. Kao što vidite mi donosimo nezgodne odluke, nisu popularne, nisu simpatične. Poskupljenje grijanja, Ili ćemo tjerat hrvatske građane, sve one koji plaćaju da alimentiraju i da financiraju gubitke HEP-a ili ćemo učiniti nešto što je posljedica odgađanja odluka zadnje tri godine, odgađanje odluka. Kada bi u HEP-u svi bili otpušteni, a u toplinarstvu kao dijelu HEP-a kada bi svi dobili otkaz ovoga trenutka 6% bi se uštedilo na troškovima. Dakle sve je u nabavci, oni su ogromni i moramo donositi odluke. Ali udaljio sam se od teme. Vi ste rekli šta mislite, očito znate više o tome od mene, a mogu obećati samo red ili ako nekome ne odgovara riječ red, ako je prestroga, ako sugerira na nekakvu diktaturu, a ono čišćenje kuće, provjetravanje, dakle to da ljudi rade po pravilima i da taj primjer dolazi iz vrha vlasti. Kažem bit će grešaka, ima propusta, ima nespretnosti, ali bitno je da nema intencionalne korupcije, podmićivanja, da nema takvih stvari i da to javnost ne vidi jer gubi vjeru u institucije i smatra nas sve istima, a mi znamo da nismo. Šta da vam obećanje, poštivanje zakona, pa znate da sam za to. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Komentar, poštovana zastupnica Sunčana Glavak. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Slažem se s vama gospodine predsjedniče Vlade, sramotno je što poskupljuje struja, sramotno je što poskupljuje plin, sramotno je što sve poskupljuje na račun građana. Jednako tako sramotno je što je inspekcija zabranila odlaganje otpada, a ministarstvo odnosno novi ministar kaže ma ne, što nas briga za inspekciju, odlažite i dalje. O tome se radi, to vam ja govorim. Vi ste predsjednik Vlade, vi niste analitičar dnevnih zbivanja pa vas molim da nam tako i odgovarate. Vas su izabrali hrvatski građani, budite odgovorni. A što se tiče zdravstvenih usluga moram vam reći da će u ovih godinu dana doći do bitnog opadanja zdravstvenih usluga. Mi smo upozoravali da je za 4 milijarde kuna smanjen novac zdravstvenom sustavu što se pokazuje nažalost i na ovaj način. Mi ne trebamo rezervnog premijera, mi trebamo ministra zdravlja koji će jednako brinuti o županijskim bolnicama, o zdravlju svih ljudi, a jednako tako trebamo premijera koji će nam odgovoriti na naša pitanja. Hvala lijepa. Sljedeće 14. zastupničko pitanje i poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite poštovana zastupnice. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pitanje postavljam premijeru Zoranu Milanoviću. Sporazum o državnoj granici između Hrvatske i BiH koji je potpisan 1999. godine, potpisali su ga tadašnji predsjednik Hrvatske dr. Franjo Tuđman i Alija Izetbegović, predsjednik BiH, no no taj sporazum nije ratificiran. Sporazum zapravo utvrđuje granice između dvije države i to kopnene i morske granice između te dvije države, no kažem nije ratificiran. Međutim, ovih dana vrlo često dana vrlo često slušamo vrlo teške optužbe na račun Vlade, na račun premijera, na račun svih onih koji bi mogli dignuti ruku za ratifikaciju. Čak se spominju vrlo grube riječi pa i kletve. Moje pitanje je vama premijeru što u biti, koji je motiv Vlade da upravo sada ide u ratifikaciju ovog sporazuma. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Odgovor daje predsjednik hrvatske Vlade poštovani Zoran Milanović. hvala vam što ste me to pitali, jer do sada nitko nije iz opozicijske, većinske opozicijske stranke a kako stvari stoje niti neće među onima koji o tome znaju istinu. Možda pitanje postavi netko ili neka koja manje zna. Ali oni koji tajnu znaju ti su ovdje na popisu očito ispali. Dakle, ovi neće postaviti to pitanje možda zato jer osjećaju onu minimalnu poželjnu ljudsku neugodu, možda za to. Za početak, da raskrižimo ili da raskrstimo s nečim. Riječ je o ugovoru o granici, u stvari o ugovoru o utvrđivanju granice. Mi smo u ovom Saboru prije dvije godine, plus, minus malo manje od dvije godine ratificirali Arbitražni sporazum sa Slovenijom dvotrećinskom većinom. I bez obzira na ovaj nered u nomenklaturi i u nomotehnici članaka Ustava prema svemu proizlazi da je ustavna osnova za ratifikaciju bila dvotrećinska većina. Svađali smo se malo oko toga, međutim na kraju je ugovor dobio dvotrećinsku većinu ali je to bio i uvjet prema Ustavu. Je li to baš tako trebalo biti ili nije možda je bolje da je, jer Ustav nije jasan i ne definira jasno što je to promjena granice. Samo kaže promjena granice. Je li recimo promjena granice kad vam susjedna država s kojom imate ugovor o granici, dakle imate granicu. Tek temeljem bilateralnog ugovora ne temeljem vaših želja, kada vam kaže znate mi smo se dogovorili da vam damo 5ha našeg teritorija. Je li za to potrebna dvotrećinska većina u Hrvatskom Saboru? Teško. Ali i to je mogućnost. Dakle Ustav je neprecizan. Ali da se mi ne bi međusobno oko toga tukli, ali da bi opet bilo jasno tko tu šta govori, tko je šta radio i tko je odgovoran a tko nije o tome ćemo razgovarati. Sada u ove 4 minute, a vjerojatno će netko od vas postaviti to pitanje. Kolegice i kolege, ja vas molim jer treba mi više vremena, a ne mogu kršiti Poslovnik. Dakle, ono što ja želim ovdje želim reći razmišljali smo dosta o tome, inicijativa je naša, moja, Bosna i Hercegovina, Bruxelles s tim veze nemaju. To je državnički stav. Mogu i pogriješiti u njemu, da se taj ugovor, odnosno Sporazum o granici ipak ratificira dvotrećinskom većinom. Vidim da je nećemo imati. Ako se ratificira Ugovor o arbitraži, govorim terminus technicus su ugovori, tako su nas učili da je u stvari pravilnije bez obzira što se to zove i ugovor i sporazum. Tako ako mi se to pomiješa da znate o čemu govorim. ako je ugovor o arbitraži koji je trećem tijelu dao arbitrarne ovlasti da potpuno odredi granicu i da tu oscilira u hektarima i hektarima bez našeg utjecaja ako je za to trebala dvotrećinska većina onda za ovaj sporazum sa Bosnom u kojem smo sami dogovarali, sami potpisivali imamo puno veću autonomiju, onda tu možda ne bi trebala. Ali, ali svejedno ja ću predložiti da se traži dvotrećinska većina. Možete biti mirni, a sad idemo na činjenice. Dakle, sa Slovenijom na jedan način. Vi ste ovdje digli ruku zajedno s nama, odnosno mi zajedno s vama prije dvije godine da se ratificira Arbitražni ugovor koji jednom tijelu koje smo naknadno dogovarali, mi čim smo došli na vlast prvi tjedan sa Slovencima da ovlast da nacrta hrvatsku granicu. Mi nemamo pojma kako će ona izgledati. To nisu u pitanju dva škoja. To može u pitanju biti površina puno veća i to ćemo prihvatiti. I to je u redu? Pa ja mislim da je u redu. Ako vi mislite da je u redu onda je u redu i da, ja mislim ratificiramo ugovor koji smo potpisali sa susjednom državom na kojem smo radili 13 godina gdje smo se sami odredili prema nekim pitanjima i grozno je slušati sada kako karakterizirate kako karakterizirate pokojnog predsjednika. Ne želite to čuti, je li vrijeme, vrijeme. Ne želite istinu koju je obnevidjeo čovjek je umro dva i pol mjeseca, tri mjeseca nakon što je potpisao ugovor koji se nije ni mogao ratificirati sljedećih pet godina jer su pet godina komisije radile na terenu. I sad imamo to što imamo. Granična komisija Republike Hrvatske je u nekoliko navrata preporučivala ratifikaciju sporazuma. Zadnji puta u travnju 2010. Na čelu joj je bio državni tajnik Božinović. To je znala Vlada. To su znali i ministri koji sada ovdje sjede, a možda nisu pregovarali, ne samo ministar vanjskih poslova. To je znala premijerka. Dakle, naša Komisija koja je hrvatska strana komisije međudržavne je dala preporuku da se sporazum ratificira. Nakon toga je onaj sastanak u srpnju 2010. gdje se kaže da se otklone, da se stvore uvjeti za ratifikaciju. To još možemo tumačiti ako ćemo biti prevaranti na svoj način. Ali prije toga kaže i u priopćenju koje ste parafirali zajedno sa kolegama iz Bosne i Hercegovine stoji da je riječ o vrijednom, važnom i autentičnom ugovoru. Nema ni jedne jedine geste, riječi, slova, grimase protiv tog ugovora. sada ću stati ovdje. Sada ću stati radi dakle grimase, zna se što je grimasa. Smeta vas istina. O.k. E sada ovako, ovdje stajem. Nastavit ću ovu priču, a od vas od vas dični zastupnici HDZ-a očekujem da postavite ovakvo isto pitanje da mogu nastaviti. Ako ga ne postavite smatrat ću da se bojite istine. /Pljesak./ **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Ocijenio sam da je interes hrvatske javnosti da čuje odgovor u potpunosti. Oni koji su opstruirali slušanje odgovora imaju pravo na ljutnju i postaviti pitanje Odboru za Ustav. …/Upadica Milanović: Mogu meni!/… Hvala lijepa. Molim zastupnicu, poštovanu Tatjanu Bonačić Šimac da da komentar. hvala lijepo. Kako ste rekli i ja mislim da je za građane Hrvatske vrlo važno imati povjerenje u Vladu i ja se nadam da ćete imati prilike još govoriti o tome zapravo jer je vrlo važan pristup i nastup i pristup rješavanja temeljnih pitanja a sigurno je jedno od temeljnih pitanja upravno rješavanje granica Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeće 15 pitanje ima poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo nadam se da će mi premijer također zahvaliti na pitanju kao što je to i uvaženoj zastupnici. Europsku uniju, svakako, dakle naš put nije posut ružama, zvijezdama, nego trnjem. Samo se bojim da bi mi po onoj latinskoj poslovici per aspera ad astra opet mogli završiti u trnju. Dva najbitnija pitanja koja su vezana za taj put u Europsku uniju svakako su i hrvatske granice. Već spomenuta kako ste vi nazvali gospodine premijeru dva kamena u Jadranskom moru, sporazum Tuđman – Izetbegović za koje neki tvrde da ima i dio falsifikata, da je temeljen na falsifikatima iz gruntovnice. Tu je svakako Sporazum Arbitražni sporazum sa Slovenijom, pa tu je i sporan onaj ugovor Račan – Drnovšek. Vjerojatno smo i prema njemu ispali lažljivci i prevaranti. Tu je otvoreno pitanje sa Srbijom, Vukovarska, Šarengradska Ada. Tu su čak i dva naselja u općini Draž Kendžija i Karapandža gdje živi gotovo 20 stanovnika i gdje bez hrvatske putovnice ne mogu ući u Srbiju. Tu je i otvoreno pitanje hrvatskih granica sa Crnom Gorom. I mene zanima da li ova pitanja rješavamo isključivo pod pritiskom EU i da li ova Vlada samo klima kako EU kaže ili doista želimo riješiti ova otvorena pitanja? Drugo pitanje, Zoran (HDSSB)** Ne, ne. Drugi problem koji je vezan za EU, prvi put sam čuo da su zastupnici iz Slavonije i Baranje polusvijet, da li znate gospodine premijeru i da li biste i prvog potpredsjednika Vlade nazvali polusvijetom jer je kao župan donio Odluku o raspisivanju referenduma iz istih razloga zbog kojeg se i Slavonija digla na noge? Da li znate da je ministar Grčić u plaćenoj studiji se zalagao za tri statističke regije? Da li znate da će sva sredstva iz europskih fondova pokupiti javna poduzeća? Interes javnosti gospodine potpredsjedniče. Na kraju, da li znate da u Slavoniji, a važi jedna poslovica "Tko tebe kamenom, ti njega kruhom" nažalost mi nemamo kruha da bacimo zahvaljujući odlukama ove Vlade. Poštovani Zoran Milanović predsjednik Vlade, odgovor. i cijenio neke stvari koje ste napravili. Na ovaj drugi dio, ovih rafalnih 6 pitanja, ne mogu odgovoriti, koncentrirat ću se na ovo prvo. Prije toga samo rečenica ovo nisu administrativne regije, ovo su statističke regije. Vaš kolega na čiji istup sam reagirao je započeo rečenicom administrativne regije. Ja znam da on nije liječnik s Harvarda, ali baš da ne zna razliku između administrativnih i statističkih e to ćete me teško uvjeriti. A ta razlika je ogromna, galaktička. Administrativne su jedno, to je uprava, to je vlast, a statističke su temelj baza platforma. Znate razliku? Znate. Nitko Slavoniji neće uzeti ni kune. To je obična neistina i to ću ponoviti 100 puta, o tome znam dovoljno da mogu o tome raspravljati barem sa vama. O granicama brinemo mi, na kraju ovaj Sabor, naš Hrvatski sabor. Sa Srbijom i Crnom Gorom imamo malo kompliciraniju situaciju, nećemo to riješiti tako brzo, ali ih nikada nećemo ucjenjivati da ne upotrijebim neku grublju riječ na način na koji se to radilo prema Hrvatskoj. Nećemo. Tamo granica funkcionira, više je hrvatskoga sa one strane Dunava nego srbijanskoga sa ove. To je činjenica, ali tu će trebati strpljenja. Nitko nama ne postavlja i vi to vrlo dobro znate nikakve uvjete s te strane. Bosna i Hercegovina nam uvjete ne može postavljati. Ministar Bosne i Hercegovine koji je ovdje rekao jednu nesmotrenu nepovezanu stvar to može reći, ali to nema apsolutno nikakvog utjecaja na ništa. Hrvatska može graditi taj most kad god hoće. Ovdje se radi naprosto o želji da se pokaže da Hrvatska poštiva međunarodno pravo, da poštiva ono što je potpisao njezin suveren koji nije bio ishlapjeli, izbezumljeni starac nego je bio čovjek koji je tada znao što radi. Radi se o 1001 km granice, radi se o 100 situacija koje ljudima znače život, radi se o Zrinskom gradu koji je hrvatski, ali na to trebate privoljeti drugu stranu da potpiše. Ako je išta hrvatsko to je Zrinski grad. Kako se zove klub u Mostaru? Zrinski! Hoćemo o tome razgovarati? Hoćemo tamo ljude dići? O tome ja govorim. Kriteriji su bili jasni. Predsjednik je tada, za kojeg nisam nikad glasao, znao što radi. Taj ugovor se nije mogao potpisati '90-e godine, nemojte raditi budalu od njega, iza njega je slijedilo 5 godina rada. Dva puta ste započinjali postupak ratifikacije, zadnji puta na vrlo ozbiljnoj razini na razini ljudi koji su bili od najvišeg povjerenja vlasti 2010. u srpnju. Od tih ljudi koji su bili direktno uključeni u to danas dvoje, bivša premijerka i još jedan pristojno šute, ali jedan koji je znao sve govori i dijeli lekcije. Pa ljudi moji idemo se ponašati kao država. Ovo je sjajna situacija da pokažemo da smo civilizirana europska država, da ne nasjednemo lokalpatriotima koji nisu ništa drugo nego lokalpatrioti. Kad smo rekli da radimo na mostu odmah drugi konflikt. Pa ne možemo graditi odnose na konfliktima cijelo vrijeme. Radi se o slaboj državi, o našim susjedima. Dolje žive uglavnom Hrvati. Bit Hrvat, imat naciju ne znači biti slijepo sebičan, znači bit racionalan ako hoćete i proračunat. Ova granica je ispregovarana proračunato u hrvatskom interesu. Radi se o 1000 km granice, o Zrinskom gradu, o režimima gdje su diplomatska povjerenstva 6 godina izlazila na teren 200 m simo, 200 m tamo pregovarali o teritoriju i na kraju sve potpisali. Znate li? I to se mora znati, neka znaju i u BiH, neka znaju hrvatski građani. Znate li koliko je tu Hrvatska dobila, a koliko je Bosna dobila? Hrvatska je dobila 15 hektara više. Evo, sad će se vjerojatno netko u BiH pobuniti radi toga. Ali to moraju znati, to moraju znati. Dakle, hrvatsko je ono što ja osjećam da je, međutim ja ne mogu tvrditi da nešto nije hrvatsko pa ni dva škoja, ne mogu tvrditi i u ovoj situaciji više ni da je jer je predsjednik države znajući što radi potpisao taj ugovor. I kao što vidite ne ulazim u raspravu oko katastra, geodeta, mada tu ima raznih argumenata. Nemojmo se ponašati kao kolonijalna sila. Dominiramo Jadranom, sve je naše i bit će naše. Bosnu i Hercegovinu zatvara prema Otvorenom moru ne Hrvatsko teritorijalno more nego unutarnje more. Oni koji nešto znaju o međunarodnom pravu znaju da to baš nije regularna situacija. Tu bi Bosna mogla jako galamiti. I ovo moram reći javno jer to su stvari koje se već govore na diplomatskim povjerenstvima i koje druga strana predbacuje s pravom. Da bi nas poštivali moramo druge poštivati. Moramo poštivati međunarodne ugovore. I za kraj, možemo napraviti dvije stvari, ili ratificirati taj ugovor kakav jest, što su predlagali visoki dužnosnici HDZ-a prije godinu i pol dana, dokumenti su tu i u Sarajevu, ili se povući iz ugovora i reći to ne vrijedi. Kak se veli ausbach – doviđenja, povući se iz ugovora. Ne razmišljamo o tome što će Sarajevo napraviti, mada i tamo ima razumnih ljudi pa i u Banja Luci. Tertium non datur – treće nema. Nema ad hoc arbitraža, nema čuj daj mi sad malo simo, potpisano je. Potpisano se mora poštivati, to nije paraf to je potpis. Poštujmo sebe, poštujmo svoj državnopravni kontinuitet, poštujmo preuzete obveze ili se potpuno povucimo iz ugovora. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa tražio sam ono što piše izražavanje ne pa zadovoljstvo odgovorom. Normalno da ja nisam zadovoljan ovim odgovorom. Od predsjednika Vlade očekivao sam i da odgovori na ovih par rafalnih pitanja koji su vezani na statističke regije, ja znam što je statistika, a što je administrativna podjela, to je znao vjerojatno i prvi potpredsjednik Vlade tadašnji župan Čačić kada je donosio Odluku o referendumu iz istih razloga zbog koga je Slavonija danas na nogama. Dakle, a imajući obzir gospodine predsjedniče i brinući se za vaše zdravlje jer dajete obećanja kako Slavonija neće biti zaboravljena pa čak i kažete da mi se osuši desna ruka. Ja ne bih volio

administrativnih regija u Republici Hrvatskoj. Dakle, ja vam želim dobro zdravlje, nemojte sipati lažna obećanja nego prije svega pomozite Slavoniji, jer u Slavoniji ne živi polusvijet, žive Hrvatice i Hrvati, građani Hrvatske koji su danas gladni, a nekad je to bila najbogatija regija. Zahvaljujući i mini poreznoj reformi Ministarstva financija uništen je sve veći broj jedinica lokalne samouprave.

Prelazimo na sljedeće zastupničko pitanje broj 16 i poštovana zastupnica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo svoje pitanje upućujem potpredsjednici Vlade, ministrice, gospođi Milanki Opačić. Gospođo potpredsjednice moje pitanje vezano je uz nedavni događaj, odnosno događaje kada ste prije jedno otprilike desetak dana donijeli, poštujući ustvari nalaze nadležnih inspekcija, odluku da se zatvori dom za psihički bolesne odrasle osobe u Bresnica Đakovačka u Levanskoj varoši. Nakon toga javnost je imala prilike biti upoznata, ja se usuđujem reći sa prestrašnim podacima o tome kako su ti štićenici živjeli u tom domu, na koliko nehuman, neljudski, ispod svake ljudske razine života su bili prisiljeni, gotovo, pa ja bih to nazvala na granici s ropstvom. Ono što, ja mislim da niti jedan građanin u Hrvatskoj, koji je o tome bio upoznat, pročitao, nije mogao ostati ravnodušan na to. Ono što sad zanima mene, ali vjerujem i najširu javnost, a to je što će se u budućnosti dešavati? U smislu toga da, hoće li biti konačno i realizirane one kaznene prijave koje su već bile podnešene protiv odgovornih osoba. Ali ne samo na razini onih koji su rukovodili tim domom, već zanima nas je to u bivšem Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, koje su to osobe imale tu moć da ignoriraju nalaze vlastitih inspekcija, jer ih je bilo nekolik koji su preporučali zatvaranje tog doma. I konačno, što možemo građani, ali i štićenici ostalih domova i sličnih ustanova u Hrvatskoj očekivati u politici, budućoj politici vas, odnosno vašeg ministarstva? Hvala lijepa. Odgovor potpredsjednica Vlade i ministrica Milanka Opačić. **Opačić, Milanka (SDP)** Da, riječ je o domu u kojem je punih 7 godina inspekcija imala negativne nalaze kojima je upozoravala na loš tretman prema štićenicima. U tih 7 godina podnesene su od strane inspekcije neke kaznene prijave. Jedna od njih se odnosi i na medicinskog tehničara koji je nažalost tukao psihički bolesne štićenike i zatvarao ih u podrumsku prostoriju. Nažalost, ni jedna od tih prijava do sada nije na neki način završila sa nekakvom sudskom sankcijom. Mi smo podnijeli nove prijave. Što se tiče onih koji su u ministarstvu bavili, odnosno nisu se bavili socijalnom skrbi, mogu samo reći da je očito inspekcija čekala političku volju, jer je bilo riječ o 120 štićenika koje je trebalo negdje privremeno smjestiti, kao što smo mi to sada učinili. Jer kad inspekcija zatvori onda u principu ili ljude na ulicu ili ih morate negdje zbrinuti, što nije posao inspekcije nego je posao onog političkog dijela. Ono što je u stvari još gore, to je da je unatoč svim inspekcijskim nalazima i upozorenjima inspekcije 2010. godine potpisan novi ugovor između ministarstva i privatnog doma o smještaju dodatnog broja štićenika. Dakle, evo sustavno se išlo očito na ruku privatnoj osobi koja je bila vlasnik tog doma, očito se nju spašavalo od kreditnog, kreditne propasti, a nije se gledalo o tome u kojim uvjetima žive štićenici. Ovdje je dakle bilo riječ o zlostavljanju psihički bolesnih osoba. Imamo i domove u kojima nema zlostavljanja, ali su u jako lošim materijalnim uvjetima, zato što su smješteni u zgradama koje su stare preko stotinjak godina. Riječ je često puta i o spomenicima kulture gdje onda ne smijemo, doslovno ništa dotaknuti. Jedan od takvih domova koji je u izuzetno lošem stanju je dom u Istri, dakle u Nedešćini Istarskoj, međutim tu smo u pregovorima sa Županijom Istarskom gdje bi smo trebali osigurati neka sredstva, koliko mogu oni koliko možemo mi. I pokušat ćemo tražiti možda i neke sponzore iz Istre koji bi eventualno mogli još pripomoći da se doista tom domu naprave puno bolji prostorni uvjeti od ovoga u kojem danas štićenici žive. nama je interes zaštiti, prije svega korisnike naših ustanova. Riječ je o jednom velikom sustavu u kojem je zbrinuto više od 20 i nešto Ovo je bila prije svega poruka da su nas štićenici na prvom mjestu, a druga poruka je da više ne ide ovako u sustavu. Prema tome, ovo je opomena svima onima koji primaju novce svaki mjesec iz našeg sustava, koji primaju dakle novce poreznih obveznika i to prvenstveno u svrhu zbrinjavanja štićenika. A psihički bolesne osobe su oni štićenici koji koji se nažalost nikada ne bune i nikad ne mogu podići glas za uvjete u kojima žive. Dakle, naš je zadatak da ih zaštitimo, da im osiguramo primjerene uvjete, a ono što je minimum ako već žive u lošim prostornim uvjetima, da ih barem niko ne zatvara, da ih nitko ne tuče, da ih nitko ne zlostavlja, da ne jedu krumpir i kupus, da ne rade negdje za 2 cigarete. Dakle, doista da imaju minimum ljudskog dostojanstva u tim smještajnim kapacitetima. Prema tome, ovo je bila poruka da mi više takvo ponašanje nećemo tolerirati, zatvorit ćemo svaku ustanovu u kojoj otkrijemo takvo ponašanje. Ovo je za sada bila jedina za koju znamo, dakle od strane inspekcije što ne znači da u narednom periodu možda nećemo otkriti još neke nepravilnosti. Ali moram reći da od sad inzistiramo i na tome da svih 6 i pol tisuća zaposlenika u socijalnoj skrbi će snositi osobnu odgovornost za svaki nerad i za svako ovakvo eventualno ponašanje u budućnosti. Hvala lijepa.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Moje pitanje upućeno je potpredsjedniku Vlade i ministru ruralnog razvoja i fondova Europske unije gospodinu Branku Grčiću. Naime, smatram da je gospodin Grčić najkompetentnije odgovoriti na to pitanje budući da se u njegovom resoru nalaze i Europski fondovi, odnosno fondovi Europske unije. A moje pitanje, pogađate, odnosi se na statističke regije o kojima je već dosta rečeno. Poštovani gospodine ministre, nakon što je Vlada donijela odluku o podjeli Hrvatske na dvije statističke regije to je izazvalo burnu reakciju mnogih političara u Slavoniji koji često nisu ni birali riječi kojim bi se obrušili na ovu odluku Vlade kao što smo nažalost i danas to mogli vidjeti u ovome domu. ja sam naučio nevjerovati politikantstvu posebno narečenih jer sam se više puta uvjerio da šire obmane ali vjerujem argumentima i vjerujem egzaktnim podacima. Pa bih vas zamolio da mi kažete koliko će točno novca biti na raspolaganju Hrvatskoj i u kojem je to omjeru sa do sada iskorištenim sredstvima? Isto tako volio bih da nam pojasnite logiku iza Hrvatske na dvije statističke regije i da li to može na bilo koji način utjecati da Slavonija ili da bilo koja druga hrvatska regija bude u zakinutom položaju prilikom povlačenja novca iz EU fondova. Hvala. Hvala lijepa. Odgovor će dati potpredsjednik Vlade Branko Grčić. Izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče Hajduković. Dakle, puno je riječi ovdje i teških palo danas mislim bez potrebe. Mislim da jedno pitanje koje je u velikoj mjeri tehničko pitanje ali naravno sa vrlo važnim reperkusijama dignuto na razinu par excellence pitanja političkog. Pazite, prije koliko, 6 godina smo počeli taj proces u Hrvatskoj i tada smo krenuli od 5 regija. Sjetit će se neki, tada je šef državnog zavoda platio glavom jer je sam poslao prijedlog od 5 regija jer jednostavno naravno važno političko pitanje i potreba da Vlada ipak bude upoznata s onim što nadležna institucija u ovom slučaju Državni zavod za statistiku radi. Tada je Ekonomski institut napravio prijedlog 8 varijanti. U tim varijantama je bila naravno i ova podjela na 2 regije i podjele na 3 i 4 i 5 regija i sve su one razmatrane i pregovarane sa EU komisijom i naravno kada se nijedna od tih regija uklapala u kriterije u koje se trebala uklopiti onda je napravljena jedna dodatna studija koja je ponudila još 2 podjele i obje su bile na tri regije pri čemu je razlika bila u odnosu na ovu važeću regiju to da su Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija bile zajedno sa Zagrebom i ovih 5 županija Da, mi koji smo radili na tome tada smo procijenili da smo to tada napravili ne bi se dogodilo ovaj skok preko 75% prije ulaska u EU i mi zapravo u ovom trenutku ne bi trebali uopće ništa ni dirati. Međutim, tadašnji premijer je odlučio drugačije dakle doslovno premijer je tada odlučio kakva je će podjela između te dvije varijante biti. I to je tako išlo u Bruxelles prihvaćeno je, imali smo to do jučer. Čak i kada se digao glas oko toga isto smo rekli ljudi nema nikakvih problema, za 3 godine se može dakle u ciklusima od svake tri godine se može pokrenuti pitanje promjene regija. Sada do kraja lipnja ove godine je trebalo u cijeloj Europi definirati nove 276 regije plus hrvatske znači 278 sada regija i mi smo se uklopili u taj vlak i praktički jedan ozbiljan posao odradili zaista u izuzetno kratkom vremenu. Jedna Slovenija od stanja u kojem je bila cijela država i jedna NUC 2 regija je 2 godine pregovarala sa EU da podijeli Sloveniju na dvije regije, siromašni istok i zapadni bogatiji dio Slovenije, a mi smo zapravo taj posao odradili u 2 mjeseca. Koje su varijante bile u igri? Da, u pravu ste opet su bile u igri i 5 regija i 4 regije i transformacija na 3 regije i ova varijanta za 2 regije. Da li treba 800 puta ako treba i 800 puta ćemo ponoviti? Grad Zagreb za koji smo svi smatrali da bi po novom popisu stanovnika mogao doseći 800 tisuća stanovnika to nije dostigao. Točno slovom i brojkom 792 tisuće ljudi ima grad Zagreb i kao takav ne može biti posebna regija. Pozivanje na Bratislavu u Slovačkoj je stara priča, to je priča koja je svršena prije 2003.godine kada je donesena zadnja nova regulativa o definiranju NUC 2 regija, a tom regulativom je definiran precizan okvir. Da, to je bio kriterij, zato je otpala varijanta sa 5 regija kao i varijanta sa 4 u kojoj bi Zagreb bio izvučen iz sjeverozapadne regije. Da, sve smo o tome i raspravljali i govorili. Pogledajte moju izjavu u Bruxellesu kada sam se prvi puta našao sa gospodinom Hanom Hanom oko te teme i još je ima na portalu. … /Upadica: Vrijeme./ … Da govorio sam o 4 regije i došli smo do ove 2 regije koje na nikoji način ne ugrožavaju Slavoniju, na nikoji način a pomažu ovim županijama u sjeverozapadu Hrvatske da se u položaju izjednače sa svima ostalima. Slavonija neće biti zaboravljena u onom dijelu gdje treba sufinancirati projekte, niti jedan drugi dio Hrvatske neće biti zaboravljen jer zato postoji Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova i to je njegova zadaća i cilj. Žao mi je što nemam još koju minutu da vam još podrobnije objasnim, ali evo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Iskazivanje zadovoljstva poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Zadovoljan sam pitanjem, posebno evo vašim zadnjim rečenicama i onda bih još ovu priliku iskoristio da sve zajedno ljude u Hrvatskoj koji na tome rade pozovem da budemo konstruktivni da krenemo s radom, da pišemo projekte kako bi u konačnici povukli što više novaca iz EU fondova da se politikantstva okane. Hvala. Hvala lijepa. Jeli bila prijavljena povreda Poslovnika? Poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Nisam dobio ovaj pročišćeni tekst ali smatram da ministar treba ovdje govoriti punu istinu, pa je na taj način povrijeđen Poslovnik.

Možemo mi i drugačije ali nemojte me tjerati na to. Hvala vam lijepa. Sljedeće 18.zastupničko pitanje poštovana zastupnika Sandra Petrović. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Svoje pitanje postavit ću ministru pravosuđa gospodinu Orsatu Miljaniću. Moje pitanje tiče se zemljišnih knjiga u RH. Naime, svi znamo da je stanje zemljišnih knjiga u RH bolna točka pravosuđa i da praktički ne prođe tjedan da se građani i poduzeća ili odvjetnici ne požale javno, da su zemljišne knjige u RH ne sređene. Najčešća pritužba u tom smislu je onda da ne mogu dobiti u razumnom roku dokumente iz zemljišnih knjiga, a često i da stanje vlasničkih isprava ne odgovara stvarnom stanju. Moje pitanje je što Ministarstvo pravosuđa poduzima da građanima osigura uredne i brzo dostupne vlasničke isprave iz zemljišnih knjiga.

hrvatski prosjek u rješavanju zemljišno-knjižnih predmeta je 34 dana, dakle govorim o hrvatskom prosjeku. Međutim nažalost imamo 10 sudova u kojima je prosjek iznad 100 dana, u nekima je iznad 300, dakle to je hrvatska realnost. S druge strane imamo i 10 sudova u kojima je prosjek 1. Dakle to je početna situacija s kojom smo krenuli. Imamo neusklađenost stanja u katastru i stanja u zemljišnoj knjizi. Samo djelomično je snimljeno stanje katastarsko da bi se uopće moglo uskladiti. Ono što mi radimo, mi radimo na tri razine. Jedna su konkretna akcije koje ću vam sad ukratko predočiti, druga su izmjene zakona koji će vrlo brzo doći pred Sabor i treća je informatizacija koja sve to prati. Dakle, što se tiče konkretnih akcija mi smo krenuli upravo prema ovim sudovima gdje su postupci najduži. Sada se rado sud u Makarskoj koji je imao preko 6000 zaostalih predmeta, rješavani su prosječno preko 300 dana, znači 300 dana je građanin čekao da mu se riječi ZK predmet. Do kraja godine neće biti zaostataka. Kako to radimo, radimo tako da smo napravili posebnu ekipu ZK referenata koja zapravo u Zagrebu digitalno rješava spise u Makarskoj pod jedan, a drugo susjedni sudovi pomažu u verifikaciji tih ZK odjela. Dakle taj model koji se primjenjuje u Makarskoj primijenit će se nakon toga u Supetru i Krku, nakon toga Pag će se povezat sa Zadrom, dakle Pag ćemo na taj način riješit, Stari Grad pomoći će Pula dijelom, dijelom kroz ovaj način, Mali Lošinj, Rijeka i to će zapravo pokrit ove sudove koji su najugroženiji u ovom trenutku. Ostaje sud u Splitu gdje zapravo unatoč povećanju broja djelatnika i dalje pada produktivnost, odnosno povećava se čekanje. Sad analizira, ali bit će i konkretna akcija prema tome. Ono što je možda važnije od ovog jer ovo nisu trajna rješenja, ovo su vatrogasna rješenja koja moramo poduzet zbog građana su zakonske izmjene. Vrlo brzo će pred vama biti izmjene Zakona o zemljišnim knjigama koje će donijet nekoliko novina za koje smo uvjereni da će ubrzat ove postupke. Prvo se tiče dostave, svi znamo da je dostava generalno problem. U ovom slučaju dostava će se vršiti i putem sredstava javnog priopćavanja u određenim slučajevima i to će svakako u određenim sredinama ubrzat Drugo se tiče uloge ZK referenata. Dakle mi inače u svemu što radimo idemo od toga da su suci prevrijedni i da njih čuvamo zapravo samo za najteže i za sporne stvari. Dakle najveći dio poslova će obavljat ZK referent. To će oslobodit suce da se mogu bavit upravo onim složenijim predmetima koji zahtijevaju posebna znanja. Zatim nakon toga ono što, Hrvatska je potpuno neuređena ili ne potpuno ali prilično i što se tiče praksi jer praksa u pojedinim dijelovima zemlje značajno odstupa zbog tradicije koju smo imali, utjecaja itd. Ovim zakonom se predviđa osnivanje i jednog žalbenog suda koji će sa zadaćom da uskladi praksu na cijeloj zemlji i da konačno počnemo ujednačavat pitanje prakse. Ono što mislim da je također vrlo važno, unijet ćemo promjene u …/Ne razumije se./…, dakle moći će sudac odlučiti o nekim stvarima, neće uvijek morati ići na žalbeni sud pa se vraćati dole na što se gubi vrijeme, a nekakve stvari se mogu sanirat već u tom dijelu postupka. Pojednostavit ćemo čitav niz procedura i konačno ćemo propisat neke stvari koje se sada rade, od ispravnog postupka nadalje, a zapravo nisu detaljno uređene kako trebaju biti. Treća stvar, paralelno s tim što se događa to je nastavak informatizacije. Informatizacija je zapravo ključ, ovo su sve, one su proakcijske mjere, ovo je zakonski okvir, ali informatizacija će nam omogućit Vrijeme poštovani ministre. zagrebački sud, a kasnije svi sudovi u zemlji moći izdavati ZK izvatke za druge sudove. Dakle, građani neće moći ići na konkretni sud nego će na jednom sudu moći dobit za cijelo područje Republike Hrvatske. Dalje ne mogu, nemam vremena. Hvala lijepa. Iskazivanje zadovoljstva, poštovana zastupnica Sandra Petrović. **Petrović Jakovina, Sandra (SDP)** Hvala lijepa. Odgovorom sam naravno zadovoljna, a nadam se da će isto tako biti zadovoljni jednom kada ovo zaživi i građani Republike Hrvatske kojih se u krajnjem slučaju ovo sve zajedno najviše i tiče. Ja ću još jednom samo naglasiti da su zemljišne knjige, sređene zemljišne knjige jedna od pretpostavki pravne sigurnosti, a da je država u kojoj je pravna sigurnost prirodno stanje zapravo i država u kojoj želimo živjeti. Hvala. Hvala lijepa. I još dva zastupnička pitanja do polovice broja pitanja pa ćemo dati jednu stanku. Sljedeće 19. zastupničko pitanje i poštovani zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nažalost puno je tema koje su vezane za hrvatski jug, točnije za Dubrovačko-neretvansku županiju. Neću vas pitati o Pelješkom mostu i podsjećati da je Hrvatska još 2007. izradila izradila studiju o isplativosti izgradnje Pelješkog mosta za što ste vi danas dobili nakon 5 godina novac od Europske unije, 200 tisuća eura dobili ste da biste izradili tu studiju koju je Hrvatska napravila 2007. Hoćete ga stvarno gradit ili ne vidjet ćemo, ali ono što za sada možemo konstatirati je da ste zaustavili gradnju Pelješkog mosta. Mogao bih vas pitati i o ratifikaciji ovog sporazuma, ali dogovorili smo se u klubu da vas jedan drugi zastupnik pita to pitanje, ali bih vas ja mogao pitati jeste li uopće pročitali knjigu znanstvenika dubrovačkih koji koji su dokazali da je taj ugovor temeljem na falsifikatu iz 1974. godine. Tu knjigu su objavili znanstvenici, akademik Vekarić koji je član HNS-a, Stjepan Čosić koji je član SDP-a i Niko Kapetanić koji je član HDZ-a. Dakle nema veze sa politikom, ima veze sa istinom. Ako ste to pročitali ne možete poslati u Sabor na ratifikaciju taj sporazum. Ali pitat ću vas nešto što također život znači građanima Dubrovačko-neretvanske županije, dakle pitat ću vas o "Gornjim horizontima". Naime, i poljoprivrednici i ekološke udruge iz doline Neretve tvrde kako će realizacija druge faze projekta gornji horizonti imati negativan utjecaj na dolinu Neretve. Zbog projekta "Gornji horizonti" kojim se gradi šest elektrana na području istočne Hercegovine će do zaslanjenja vode, dakle doći će do zaslanjenja Neretve i doći će do upropaštavanja neretvanske doline. Ja vam želim postaviti pitanje, prvo zašto nitko nije od strane Dubrovačko-neretvanske županije uključen u ove razgovore, niti je nitko iz lokalne samouprave uključen, a direktno ih se tiče. Drugo, možda vi znate što je sa Studijom utjecaja na okoliš za ovaj projekt. I treće, zašto vaša jeruzalemska desna ruka prvi potpredsjednik Vlade gospodin Čačić pregovara o realizaciji ovog sustava sa predstavnikom entiteta, a ne sa predstavnikom države kao što je to predviđeno međudržavnim ugovorima između Republike Hrvatske i Bosne Hvala lijepa. Odgovor će dati predsjednik Vlade Republike Hrvatske poštovani Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Hvala. Poštovani kolega Matušiću vi ste postavili jedno 7, 8 pitanja ovisno kako ih tumačimo. Ne moramo biti retoričari, svi radimo greške. Ali ja vam ne mogu odgovoriti na tih 7, 8 pitanja. Oni su u širokom rasponu. Gornji horizonti, pa ako je to tako jer vi očito znate bolje od mene pa onda se neće graditi, ako je to tako. To je jedna važna kondicija. Vi očito znate bolje. Ako će dovest do zaslanjenja Neretve, pa onda nećemo graditi. Je li tome tako to ćemo vidjeti. To će reći struka kako politički manipulatori često znaju reći, a ne misle tako. To je odgovor na vaše pitanje. Nadam se da vas zadovoljava. Što se tiče uključivanja lokalnih vlasti i županija, gledajte tu imamo loša iskustva. Recimo baš s vašom županijom gdje se lokalna, vaša većina ja bih rekao pa ako se i cinično protivila izmjeni prostornog plana radi, a u cilju uvođenja trajektne linije tamo gdje je najkraće dok se ne izgradi most. To želimo mi, da bi ljudi od sljedeće godine mogli brzo prelaziti. Dakle, to je pet minuta trajektom. Dajte nam objasnite, ja vam ne mogu postaviti pitanje u ovom formatu. Tko to, ako mu je hrvatski interes ma negdje dolje ono na dnu cipele. Tko može tako razmišljati i djelovati? Šta da mi radimo? Da mijenjamo zakone, da kršimo zakone, da vam uzmemo tu ovlast i županijama? Dakle, ljudi odbijaju promijeniti prostorni plan da tamo ne bi mogao voziti trajekt dok se ne sagradi most. Inače, mi nismo prekinuli radove. Radovi su prekinuti puno ranije. Tamo se ništa nije radilo i prijetila je kazna ugovorna. Prijetili su penali prema izvođačima, jer država nije plaćala izvršene usluge. To nije uredna država, to nije vladavina prava. Mi smo nakon izbora sjeli sa tim nesretnim firmama, dogovorili se i oni su pristali izaći van. Lako će se možda vratiti vrlo brzo, ali ne dajem nerealna obećanja. Gledajte, hajde ovako da vam za kraj. Dakle, rekli ste da su tri majstora, pardon nemojte ovo shvatiti ovo ironično tri stručnjaka napisali knjigu. Puno je knjiga napisano na mnogo tema. Hajde da ja vama citiram promemoriju Hrvatsku, gdje Hrvatska komisija za granice po stoti put u travnju 2010. polazeći od naprijed navedenog Komisija je mišljenja da je u interesu RH održati vrijednost već potpisanog ugovora, te predlaže da se razmotri prijedlog za potvrđivanjem ugovora između Hrvatske i BiH o granici i u Hrvatskom saboru. Travanj, 2009. godine. Pola tog tima je ovdje u Saboru. Ovo je znala premijerka, njezin savjetnik, Vlada. Zašto ste ovo radili? Iza ovoga također stoji zdrav razum i provjera činjenica, ali ja sad ne mogu rekao sam vam ulaziti u analizu toga je li to bilo hrvatsko ili nije bilo hrvatsko. Potpisano je kako je potpisano. Za kraj jako važno. Šta je bilo hrvatsko? Definitivno se bez obzira na Badintera utvrđuje tek bilateralnim sporazumima o granici jer ne mogu drugome utjerati granicu. Moram ga privolit da to potpiše i ratificiramo. Ali kad već toliko govorimo o svom kraju nikada nikome od vas nije palo na pamet da se sjeti Dubrovnika u hrvatskom Ustavu u izvorišnim osnovama. Ovdje ga nema. Ovdje nema Dubrovačke Republike što je loše. Dubrovačka Republika je ukinuta 806. godine. Jesu li otočići tada bili njezin sastavni dio ili nisu nije nebitno, ali ispregovarano je drukčije. Nakon 806. Dubrovačka Republika nestaje kao mnoge druge hrvatske tvorbe i utapa se u Austriju, u Dalmaciju. Onda u Kraljevini Jugoslaviji postaje dio Zetske banovine u kojoj je puno širi prostor. Tek '45. godine ona ulazi u svom punom opsegu kilometar plus, minus u sastav onoga što je danas Hrvatska država teritorijalno i na što se osvrtao Badinter '91. godine. Tek '45. godine cijela Dubrovačka Republika je doslovno prenesena u hrvatski prostor Lastovo, Pelješac, sve. Toga se nikad niste sjetili. I Dubrovačka Republika je ispuštena iz preambule, odnosno iz izvorišnih osnova hrvatskog Ustava koji se stvarajući kontinuitet državno-pravnog slijeda hrvatstva i ideje o Hrvatskoj državi tiče stvaranja hrvatskih kneževina u 7 stoljeću. Možda sto godina ranije nego što je to stvarno bilo. Srednjovjekovna samostalna država, Kraljevstvo Hrvata u 10. stoljeću, subjektivitet u Hrvatsko-ugarskoj personalnoj uniji. Pitanje što je od ovoga bilo dobrovoljno, a šta nije. I na kraju završavamo na ZAVNOH-u, na ograđivanju od NDH. Još jedan pametan potez onih koji su tada pisali Ustav i na Ustavu iz '74. godine. Hajde vi predložite ne moram ja, da se ovdje negdje prije Hrvatsko-ugarske personalne unije ili nakon nje stave četiri i pol stoljeća Dubrovačke Republike. Čiji je to identitet ako nije hrvatski. Simboličke stvari su jako važne. Predložite vi formulaciju, jer govorimo o simbolici, a ovdje se držite činjenica.

zadnjim što ste govorili o Dubrovačkoj Republici premda ona nije zaboravljena. Okrenite se malo iza sebe. Imate grb Republike Hrvatske na kojoj je grb grada Dubrovnika, odnosno Dubrovačke Republike. Prema tome, nije ona zaboravljena, ali se slažem i vrlo rado ćemo ovu inicijativu, evo možemo i zajednički napraviti da u Ustavu stoji u preambuli i Dubrovačka Republika, jer naravno da je to dio hrvatske državnosti i dio hrvatske povijesti i s time se ponosim. To ćemo vrlo rado prihvatiti. Što se tiče mosta naravno da ste zaustavili gradnju. Ne može se graditi trajektna veza između Komarne i ovog dijela na Pelješcu gdje se gradi most. Ne može, jednostavno ne može iz tehničkih razloga. I drugo protiv toga nisu bahati i cinični ljudi iz županije, nego su protiv toga ljudi koji žive na tom prostoru, ljudi iz općine Ston, ljudi iz općine Slivno. Ti ljudi su protiv toga i njihovi predstavnici legalno izabrani predstavnici vlasti. Prema tome, ako će vam se netko bahato i cinično plesti, postavlja u tom predmetu onda je to svakako Vlada Republike Hrvatske na čelu sa vama. I treća stvar kad govorite o ratifikaciji sporazuma nitko od nas ne želi dobiti ničiji drugi tuđi teritorij. Ali ako imamo spoznaju … …/Upadica Leko: Vrijeme./… … a spoznaja je utemeljena na knjizi koju je napisao i potpisao akademik među ostalima je jasno dokazano da je falsifikat iz '74. Temelj za taj ugovor onda barem pogledajte tu knjigu, pročitajte pa ćete onda imati argument pred koji ćete izaći pred ovaj Sabor. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeće 20 pitanje i poštovani zastupnik Ivica Mandić i onda idemo na stanku. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi članovi i članice Vlade Republike Hrvatske. Moje pitanje bit će upućeno ministru gospodinu Vrdoljaku iako nije to direktno tema koju obuhvaća djelokrug rada njegovog ministarstva. Mojim pitanjem želim pojasniti stvari koje su aktualna tema u Slavoniji i Baranji, to je pitanje dvije statističke regije. puno i točnih i puno netočnih stvari, a pogotovo me teško zabolio uvredljivi rječnik zastupnika kolege Burića da zastupnici iz Slavonije i Baranje ne zastupaju dovoljno ovaj kraj. Ja ovime ne želim dijeliti Republiku Hrvatsku, nama iz Slavonije jednako je drago da svaki dio RH napreduje. Pa me zanima konkretno, vi dolazite iz iste regije iz koje dolazim ja, da kažete svoj stav pred građanima RH, a posebno pred građanima Slavonije i Baranje o tome što dvije statističke regije donose i što odnose Slavoniji. Hvala.

ali ovo je lijepa tehnika odgovoriti zastupnicima koji imaju pravo, i to je dobro, u samom startu sjednice paušalno prozvati i ministre i zastupnike iz regije iz koje dolazimo da se mogu sramiti kako donose odluke koje su na štetu toj Slavoniji. Stvarno nikad kraja tom već van granica i bezobrazluka populizmu koji dolazi iz redova zastupnika HDSSB-a i sjajno se uvijek pripremaju za televizijske kamere. Jer da budemo potpuno iskreni kad se kamere ugase nema ih. Tako je, dame i gospodo, nemojte zaboraviti. I to treba znati i hrvatska javnost. U pravilu zastupnici HDSSB-a to koriste. Kukanje i plakanje što je i potpredsjednik Vlade rekao da prestanete kukati i plakati to je bilo upućeno vama, vašim načelnicima, direktorima, pročelnicima, zastupnicima, a ne građanima iz Slavonije koji nemaju kruha nego vama i vi to dobro znate. I nemojte onda skretati pažnju i svoje križeve koje nosite 20 godina jer vladate Slavonijom u raznim bojama i dezenima prebacivati na građane da je njima upućeno, nego vama. Govor mržnje – ja sam jugovac, Osječanin, Slavonac i znate šta? Ja volim Zagreb, ja volim Čakovec, Varaždin, ja volim Šenkovac, Radoboj koje god općine sad nabrajam ovdje i stvarno volim da njima damo šansu da si i oni sredstva koja su im na raspolaganju povuku. Čitava Hrvatska, do kraja, do zadnjeg sela mora imati šansu jer ne postoji zemlja koja je povukla sva sredstva koja su bila na raspolaganju. I nemojte misliti da ćemo mi učiniti bolje i da ćemo uzeti sve što nam je na raspolaganju. Još jedna stvar koja je nužna bila na osnovu onog uvodnog izlaganja gospodina Burića i nužno je reći da dolazi vrijeme stvarno bolne istine za vas. Od kuraže naša djeca neće imati bolje škole, niti posao niti bolju perspektivu niti bolje fakultete. I kuraža ovoj Vladi ne treba nego pamet, sposobnost, znanje i politika koja zna u kojem smjeru trebamo ići. A ta kuraža koju ste vi na početku spominjali je bila argument vama već tolike godine koji upravljate s tim pročelnicima, direktorima, županima, gradonačelnicima da je dovela u situaciju u Slavoniju da čak od 5 slavonskih regija 4 su najzaostalije. zaboravili ste da vi dolazite iz županije, i vi i vas trojica još iz županije Osječko-baranjske koja je razvijenija od čitavog sjevera Hrvatske. Razvijenija je i statistički iz te iste regije. I na kraju ću vam samo reći dajte mi, ponavljam, 20 dana. Dajte mi konkretne projekte kao ministru Vlade RH, dajte mi konkretne projekte koji su ugroženi novom statističkom podjelom. Ponovit ću što je premijer rekao, statističkom. Dajte mi konkretne da narodu našem u Slavoniji i Baranji kažemo ovo je ugroženo sa ovom odlukom. Nemojte paušalno, populistički nastupati. Ja želim pomoći tom narodu, dajte mi konkretno projekte, listu. Pred hrvatskom javnošću sljedeći kad put kad izađete van što je ugroženo, koji projekti sa ovom odlukom. Ako ne dođete sa tom listom niste vjerodostojni gospodine Burić. I na kraju da smo možda populisti u ovoj Vladi kao što nismo onda smo mogli reći da ti vaši direktori, pročelnici, župani, načelnici, gradonačelnici koji vladaju Slavonijom i Baranjom iz klimatiziranih ureda već 20 godina ti isti direktori nakon 20 godina imaju pravo reći da je netko drugi kriv što je Slavonija i Baranja u takvom stanju. E nije, Slavonija i Baranja će iskoristiti šanse koje će joj pružiti ova Vlada i statističke regije i odluka o novim statističkim regijama ništa ne oduzima toj regiji nego daje Hrvatskoj. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivica Mandić. ono što je rekao i ministar regionalnog razvoja gospodin ministar Grčić da onim dijelovima RH, a ja mislim da veliki dio općina jedinica lokalne samouprave financijski nisu u stanju ni projektno da ministarstvo radi uravnoteženog razvoja pomogne tim jedinicama lokalne samouprave. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Najprije jedna obavijest. Predsjednik Odbora za pravosuđe poštovani zastupnik Josip Kregar moli da se sjednica odbora održi nakon aktualnog prijepodneva, odnosno postavljenih svih pitanja. A sada idemo na stanku do 13,15. Još ostaje 20 pitanja, sad smo na polovici. Hvala vam